dame i gospodo zastupnici, nastavljamo 4 sjednicu, sa točkom dnevnog reda -Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 64 Predlagatelji zakona su Klubovi zastupnika HSS-a i HDZ-a, kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada nema primjedbi na prijedlog ovoga zakona.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 Izvješća ste primili na sjednici, amandmane su podnijeli: zastupnik Ante Kotromanović, Klub zastupnika IDS-a, Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Zoran Vinković. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Hrvatske demokratske zajednice uputili su u proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. Riječ je o dvije bitne dopune. Prva se odnosi na naš prijedlog da se uspostavi obilježavanje dana hrvatskih branitelja, koji bi u ovom prijedlogu bio vezan uz dan pobjede i domovinske zahvalnosti. kolovoza dan kada slavimo najveću pobjedu u Domovinskom ratu. Na taj datum 1995. godine hrvatska vojska je oslobodila okupirani Knin u vojnoj operaciji Ustvari tom operacijom je vraćen u Hrvatski ustavno pravni poredak cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije i "Oluja" je uz "Bljesak" ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskog Domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10 400 četvornih kilometara ili 18,4% ukupne površine Hrvatske. Stoga smatramo da upravo taj dan pobjede treba biti i dan svih hrvatskih branitelja. Druga dopuna odnosi se na obilježavanje komemoracije koja se održava na Bleiburgu. Dosadašnjim prijedlogom zakona to je bilo moguće učiniti samo u nedjelju koja je bila najbliža 15. svibnju. Obzirom da znamo da u svibnju ima podosta aktivnosti vezanih uz crkvu gdje su svećenici i biskupi zauzeti zbog ali i zbog svibanjskih pobožnosti. Oni su predložili, a mi smo se sa time usuglasili da se u okviru ovoga prijedloga zakona, omogući obilježavanje komemoracije na Bleiburgu i subotom. Tako da bi izmjena bila subota ili nedjelja. A smatramo da bi tada i komemoracija na Bleiburgu bila puno svečanija, jer bi se mogao okupiti puno veći broj svećenika, biskupa ali i vjernika koji žele pohoditi Bleiburg i tamo odati počast žrtvama. Evo, gospodine predsjedniče, ovoliko uvodno u ime predlagatelja, a dalje sam na raspolaganju za sva dodatna pitanja i odgovore. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Ne. Ne treba. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Nema ga. A ima ga. Izvolite, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Zakon je jasno, vrlo kratak, ali ja mislim, bez obzira na sve, on ne smije samo tako proći. I jasno, čim izlazim za govornicu, manje-više, svi znate, sa kojih ću pozicija otprilike nastupati. Kada sam, ne tako davno, u jednim novinama pročitao naslov da po želji biskupa misa u Bleiburgu subotom, bio je to "Novi list" glas Istre, 29. travanj 2008., sam sebi sam rekao pa šta, zašto recimo Sveta misa ne bi bila i subotom. Međutim, tek kada sam drugi dan došao ovdje u Sabornicu, primijetih na dnevnom redu da se predlaže Izmjena Zakona o blagdanima i ovim spomendanima. Znači, ovaj zakon tiče se Bleiburga, bolje rečeno komemoracija na Bleiburgu. Ovdje se u ocjeni stanja i pitanja koja se trebaju urediti ovim Zakonom doslovce, da citiram kaže: "Kako se komemoracija održava u Bleiburgu u vrijeme kada su svi biskupi, župnici, posebice u proljeće i ljeto, zbog povećanih obveza redovito zauzeti svake nedjelje u svojim biskupijama i župama vrlo teško im je organizirati hodočašća u Bleiburgu. Predloženom dopunom zakona omogućilo bi se da se obilježavanje spomendana održi subotom ili nedjeljom koja je najbliža 15. svibnju. Komemoracija u Bleiburgu subotom stvorila bi pretpostavku da to slavlje ubuduće bude svečanije negoli je bivalo do sada, jer će se u tom mogli okupljati mnogo više svećenika i vjernika. Tu smo bitan je ovaj kontekst u kojem se donosi ovaj zakon, poglavito nakon ne tako davnih polemika o Jasenovcu. A ono što je zanimljivo isto tako, da proboj iz Jasenovca Hrvatska ne obilježava kao spomendan a Bleiburg je s druge strane uzdignut na tu čast. Istina mi moramo biti pošteni i priznati da u našem kalendaru slavimo Dan antifašističke borbe kao spomen na prvi ustanički odred formiran u Sisku 22.6. 1941. godine i jasno u našem kalendaru spominje se kao spomendan 25.9. ili bolje rečeno inkorporiranje Istre, Rijeke, Zadra, otoka u nacionalni korpus. Što je sporno u ovom obrazloženju. Znači ovo što sam de facto pred, pročitao da će eto to omogućiti, zapravo nije to sporno neka, da više biskupa, ne znam, tih vjernika i tako dalje pohodi put Bleiburga. Ovdje se znači sugerira da će mnogo, doslovce citiram «biskupa i svećenika pohoditi u Austriju ili u Bleiburg». Ok, ja nemam ništa protiv toga, ali nije korektno da s druge strane biskupi i mnogo više svećenika od jednog recimo ne prisustvuju komemoraciji ili komemoracijama u Jasenovcu. To jednostavno nije u redu. Zato jer svaki blagdan, svaki praznik, svaki spomendan ima svoju političku poruku. Jednako tako i ovi spomendani ali isto i prisutnost prvih ljudi bilo da je riječ o državi, bilo da je riječ o crkvi, bilo da je riječ o nekim drugim asocijacijama. Znači njihovo prisustvo na nekom takvom obilježavanju nekoga blagdana jasno je da šalje određenu poruku. Poruku ima Bleiburg, poruku ima Jasenovac. Prošle je godine nadbiskup zagrebački gospodin Bozanić održao, to treba priznati, jedan pošten govor na Bleiburgu. Pošten govor. Međutim zašto s druge strane biskupi ne žele recimo doći u Jasenovac a šutnja o bilo kojem zločinu je na neki način isto tako zločin. Kažu na Kaptolu da je Jasenovac osudio kardinal Stepinac. fašizam, nacizam osudile su sve pape od 1945. na ovamo pa opet nema pape da ponovo ne osudi to razdoblje koje je bilo kako je rekao papa Benedikt XVI pred nekoliko tjedana u New Yorku, protiv Boga. Ili taj režim koji su tvorili i ti režimi koji su tvorili fašizam, nacizam bili su protiv Boga. Da se razumijemo ja jasno ne pristajem na tezu da je crkva za vrijeme Drugog svjetskog rata dominantno bila na ustaškoj strani. Dovoljno se sjetiti istarske crkve. Apsolutno odbacujem tezu da je današnja crkva ta koja rehabilitira ustaštvo iako oni unutar crkve koji recimo drže Mise zadužnice za Pavelićem često veličaju ustaštvo a to je onda poslanje protiv Boga. To ne može proći nigdje osim u Hrvatskoj. Znači ja držim ako netko želi pomoći crkvi onda su tu oni koji preporučuju da naš, da njihovi, naši najviši prelati dođu na Jasenovac. Jednom riječju porukom: «Nemojte to zaobilaziti.» Nije dovoljno da je Stepinac rekoh osudio Jasenovac ili događanja u Jasenovcu 1943. godine. Sve pape su osudile fašizam, nacizam i svaki novi papa to iznova čine dok s druge strane kada je riječ o Jasenovcu u Hrvatskoj tajac iako rekoh Bozanić, kardinal Bozanić je održao jedan pošten govor prošle godine na Bleiburgu. Pa konačno i u jednom Jasenovcu je stradalo ako se ne varam 6 katoličkih svećenika, doduše iz Slovenije. Istarska crkva je sva bila na strani jasno bez obzira da li je riječ o hrvatskim, slovenskim ili talijanskim svećenicima i za razliku od onih koji u Hrvatskoj možda nisu razumjeli što se zbiva tu dole na tim istarskim, riječkim i tako dalje prostorima nije nikakve bilo zablude. S druge strane nedavno sam pročitao i još jednu lijepu rečenicu fra Petra Jelića da volio, kaže on, da su biskupi recimo pokazali jednaku hrabrost i pred Pavelićem kao i pred Titom. Znači što želim reći? Što više crkva bude bježala od Jasenovca to će biti češće prozivana za šutnju o Jasenovcu. Istina po Drugom svjetskom ratu dogodio se Bleiburg, dogodio se križni put. Stradao je dobar dio nedužnih i to jasno valja istražiti. Svi oni koji su bili nevini treba rehabilitirati, kršćanski ih pokopati, ali zbog nevinih se ne smije rehabilitirati I ja u tom pravcu na neki način pozdravljam jučerašnji dogovor ministrice Kosor i njene kolegice iz Slovenije koje su na neki način dogovorili ili potpisali neki sporazum o obilježavanju tih mjesta, stratišta nakon Drugog svjetskog rata na tlu susjedne nam Republike Slovenije. Jasenovac je jasno bio sistem koji je doslovce sprovodio politiku jednoga istrebljenja, genocida i da ne govorim svega čega ostalog. Jedan Bleiburg, križni put to je bio jedan, ne znam, to je bio čin osvete. Postupanje na mah to je jasno krimen. Ali za mene je to i posljednji čin jedne ustaške politike koja je za sobom povukla narod iz ili s ovih prostora, a onda su zločinci nad zločincima Pavelić, Artuković, Luborić pobjegli kako su već pobjegli. Za kraj ja molim isto tako, a to obilježavanje dogodit će se ove subote, molim onoga tko će govoriti ispred Sabora na tom skupu da ukoliko se tamo ponovo bude okupljalo društvo s ustaškim znamenjem da to osudi pa i da ako se to dogodi ne nastupi na jednom takvom skupu ili u takvom društvu. isto tako da ne zaboravi naglasiti da je država Hrvatska kako to kaže preambula Ustava Republike Hrvatske nastala na antifašističkim tekovinama. Jednako tako korektno bi bilo po mom sudu kao što Hrvatska slavi 15.5., 15.5., znači Dan Bleiburga koji se, sad ne mogu točno si naći, dan spomena na hrvatske, Dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost. Znači da slavi, da slavi i spomendan posvećen jasenovačkim žrtvama i zato je IDS predložio amandman koji ide u tom pravcu. Znači da Hrvatska ubuduće obilježava spomendan na sjećanja na jasenovačke žrtve. Ja sam rekao u uvodu da Hrvatska ima nekoliko blagdana koje vezujemo uz antifašističku borbu. To je 22.6. Dan ustanka. To je 25. rujan Dan sjedinjenja Istre, Rijeke, Zadra, otoka u nacionalni korpus ili u maticu. Ali mislim da bi isto tako bilo oportuno da se uvede i taj dan sjećanja sjećanja na jasenovačku žrtvu, na dan proboja iz Jasenovca. Možda bi eto tada biskupi došli u Jasenovac. Za kraj ja vas doista molim da nam se pridružite da podržite amandman kluba IDS-a. Nema nikakvog razloga kada imamo dan sjećanja da se tako izrazim na Bleiburg, da nemamo i dan sjećanja na jasenovačke žrtve, jer taj Jasenovac kao što rekoh je bio sistem sistem koji je doslovce sprovodio politiku istrebljenja. Tamo je od '41 do '45. između 80 i 90000 ljudi što ubijeno, što zaklano, što kremirano i mislim da ukoliko želimo poslati jednu civilizacijsku, demokratsku poruku i naciji i svijetu, da će biti podržan amandman Kluba IDS-a kao što ćemo i mi glasati za ovaj predložen zakon. Hvala. Imamo ispravke. Prvo je gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dvije apsolutno krive, odnosno pogrešna dva navoda o o tobožnjoj šutnji Katoličke crkve kada je u pitanju zločin za vrijeme NDH-a, odnosno kada je u pitanju Jasenovac. To je apsolutno netočan navod, pa suvremeni neki čovjek koji je na temelju tog i na temelju vlastite žrtve proglašen proglašen svecom je u to vrijeme govorio o sramotnoj ljagi u to vrijeme, a tamošnje ubojice je nazvao najvećom nesrećom Hrvatske. Prema tome, dakle ovo je isto jedno sramotno, ja bih rekao sramotan navod i uvijek se vraćamo na njega, a onda to izaziva s druge strane odgovore koji non-stop na novo generiraju to što generiraju. I s druge strane kako je crkva bila na ustaškoj strani? Pa zaboga draga, dajte se okanite više tako ja bih rekao bezobrazno pogrešnih navoda. Crkva u drugom svjetskom ratu je bila na strani stvaranja Hrvatske države, a kad se susrela sa takvim režimom kakav je bio ustaški, dakako da ga je osudila. I dajte jedanput prestanite sa tim fumičevskim, bezbožnim i ja bih rekao neljudskim govorima o crkvi. Koji je članak? uključio./… Ovdje me se vrijeđa za nešto što ja uopće nisam rekao ili je gospodin Bagarić možda krivo shvatio. Ja sam doslovce rekao da sam sebe parafraziram da ne pristajem na tezu da je crkva za vrijeme Drugog svjetskog rata dominantno bila na ustaškoj strani. Dominantno sam vjerojatno rekao, a apsolutno odbacujem tezu da je današnja crkva ta koja rehabilitira ustaštvo iako oni unutar crkve koji drže mise zadušnice s Pavelićem često veličaju ustaštvo, a onda je to poslanje protiv Boga. Ja isto tako sve ove poruke koje mi upućujete jako dobro znam kao što i vas upućujem na jednu izjavu fra Petra Jelića. Možda ga i poznajete koji je otprilike rekao da bi i on sam volio da su biskupi pokazali hrabrosti i pred Pavelićem koliko su je pokazali nakon '45.-te pred Titom. Dakle, to je govor, odnosno replika u većini. Imamo ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, ispravit ću jedan netočan navod gospodina Kajina, gdje je ustvrdio da su da su prešućivani zločini u Jasenovcu i da se oni i dalje prešućuju. Zapravo, za zločine u Jasenovcu postoje odgovornost, postoje osuđeni i suđeno je Artukoviću kao i drugima čelnicima tadašnje NDH-azije. Za razliku od toga postoji istina da za bleiburške žrtve nikada nitko nije odgovarao i da današnji antifašisti slobodno mogu vikati kao što je to Fumić i Rade Bulat: “Pobili smo bandu i nemamo kome odgovarati!“ Lice pravde i pravda treba biti za sve jednaka i za te crvene i crne krvave zločine koje su počinili u drugom svjetskom ratu. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak gospodin zastupnik Boris Matković.

To nije istina. To se nije dogodilo na mah. To se događalo planirano i kontinuirano cijeli niz godina. Stoga, poštovani kolega Kajin da ne mislite da ja ne mislim kao i vi, ni jedni ni drugi ne smiju biti abolirani od onoga što se je napravilo i ono što je rekao kolega Đakić je apsolutno točno. Ni jedan zločin nema boje ni crvene, ni crne. Ali je isto tako točno da ovo nije bilo na mah, nego planirano. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj s Konačnim prijedlogom zakona kojeg su predsjedniku Hrvatskog sabora dostavili klubovi Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru aktom od 6. svibnja 2008. godine uz prijedlog prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora zakon donese po hitnom postupku. Prva dopuna odnosi se na članak 1. stavak 1. alineju 8. kojom je dan 5. kolovoza označen kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Predloženom dopunom zakona označio bi se i dan hrvatskih branitelja koji je u prijedlogu vezan uz 5. kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Svaki hrvatski branitelj bez obzira na dužinu sudjelovanja u Domovinskom ratu i ma gdje bio dio je te velike pobjede za koju smo svi zajedno dužni iskazati im i svoju duboku zahvalnost. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da je to nova dimenzija ovog velikog blagdana – Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja kojeg predlažemo obilježavati na dan početka najveće pobjede u Domovinskom ratu. Tko je donio tu pobjedu i kome zahvalnost upućujemo definirano je upravo ovim prijedlogom. Druga dopuna odnosi se na članak 2. stavak 2. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima kojima je propisano da se u nedjelju koja je najbliža 15. svibnju obilježava Dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost odavanjem počasti. Zbog zauzetosti biskupa i župnika nedjeljom, teško je organizirati hodočašće i komemoraciju Bleiburg stoga bi se ovom predloženom dopunom omogućilo da se obilježavanje spomendana održi subotom ili nedjeljom koja je najbliža 15. svibnju. Mi u Klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da bi se tako stvorile pretpostavke da se i hodočašće i komemoracija, da i hodočašće i komemoracija bude na razini koju žrtve zaslužuju. Znači, i svečanije i brojnije i dostojanstvenije. Iako mnogi danas misle da o zločinima treba drukčije govoriti i njihove žrtve razlikovati, mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici osuđujemo sve zločine, bez obzira na vrijeme i prostor na kojem i u kojem su se dogodile. Ali i zločin u Bleiburgu je veliki zločin. Oni koji su to naredili ili izvršili bili su i sami svjesni težine tog zločina. Jer 50 godina gotovo nikad i nigdje nije se izgovarala riječ Bleiburg. Zla počinjena, bilo kao osveta, što je i danas ovdje spomenuto, namjera zbog nečeg, radi nečeg, a bez suda i nakon rata jer su veliki zločini koji zaslužuju svaku osudu. Bleiburška je tragedija, ali i sve što je slijedilo iza nje, ostavila posljedice i u duhovnom i kulturološkom tkivu tkivu hrvatskog naroda. Najmanje što možemo je učiniti dostojno obilježiti dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost popisati žrtve i obilježiti mjesta masovnih grobnica. Stoga, Klub HDZ-a svakako

Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Odmah bih želio na početku reći da će Klub HNS-a podržati predložene izmjene i dopune, ali ćete mi dozvoliti da prokomentiramo jedan dio teksta koji je dat u onoj ocjeni stanja. Mislim da je važno, to je već doduše gospodin Kajin spomenuo te iste dvije rečenice, ali mislim da se moramo vratit na njih i moramo neke stvari tu raščistiti. komemoracija se održava u Bleiburgu u vrijeme kada su svi biskupi i župnici, posebice u proljeće i ljeto zbog povećanih obveza redovito zauzeti. Komemoraciju u Bleiburgu subotom stvorilo bi pretpostavke da to slavlje ubuduće bude svečanije nego li je to bivalo do sada itd. Kolegice i kolege, ja vas pitam kakve veze ima Bleiburg sa vjernicima, sa biskupima, s ateistima? To je briga svih nas. Ja ne bih se nikad usudio reći ono što ovdje piše indirektno, da nisu te svečanosti bile dovoljno svečane zato što nije bilo dovoljno svećenika i vjernika. Apsolutno nikada to ne bih se usudio reći. A to ovdje stoji. Kolegice i kolege, za one koji su sjeli u klupe prije nekoliko mjeseci, želio bih reći da smo sredinom prošlog mandata imali raspravu potaknutu od strane Vijeća Europe, cilj je bio osuditi komunističke zločine. Moram reći da je to bila jedna ružna rasprava, rasprava koja se pretvorila u priči o partizanima, ustašama i ne znam kojim sve frakcijama. Kolegice i kolege, cilj Vijeća Europe bio je slijedeći. Bio je da se rehabilitiraju žrtve komunizma. Drugo, bio je cilj da se rehabilitiraju obitelji tih žrtava koji su još živi. Doći ću na to, doći ću. Nemojte se čuditi zbog čega to pričam. I treće, ono najvažnije zbog čega je ova moja poruka, mladim generacijama dati objektivne informacije o tom vremenu sa ciljem da se više nikada ta tragedija ne ponovi. Mladim ljudima dati objektivne informacije da se nikada tragedija ne ponovi. Po mom viđenju, danas ovdje u ovim klupama nedostaje netko iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Bilo bi lijepo s njima raspraviti ovu materiju, bilo bi lijepo da čujemo koliko se na satu povijesti i na koji način govori o Bleiburgu, o Jasenovcu, o Vukovaru. Bilo bi zanimljivo znati koliko školskih ekskurzija godišnje posjeti Bleiburg, Jasenovac, Vukovar. Što im se tamo na satu povijesti govori? Kolegice i kolege, danas u Njemačkoj i Francuskoj se povijest Drugog svjetskog rata predaje u jednom udžbeniku kojeg su sastavili zajedno Francuski i Njemački povjesničari. Objektivno prikazati stanje prije, za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. Ako su Nijemci i Francuzi mogli napraviti taj veliki iskorak, ne vidim kolegice zašto Hrvati i Hrvati ne bi mogli napraviti barem mali iskorak da prestanu ovakva prepucavanja. Znate? Uistinu moramo napraviti iskorak, uistinu je to jedna obveza našeg ministarstva, uistinu bi trebali mladi ljudi odlaziti na ta mjesta u okviru svake ekskurzije. To je moje duboko uvjerenje. Ali, onda jasno moraju dobiti objektivnu informaciju, ne informaciju ove ili one opcije, nego ono što e zbilo, da se više nikada ne ponovi. Ja ne bih puno dužio, ali zaista žao mi je da se i ovdje Crkva spominje. Žao mi je. Ako je to osnovni motiv zbog čega mi idemo u izmjene i dopune zakona, onda to ne mogu prihvatiti. Ne mogu prihvatiti. (HDZ)** Hvala. U ime predlagatelja, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite.

u borbi za nezavisnost i slobodu". Dakle nije to spomendan Bleiburga pa da sada uspoređujemo spomendan Jasenovca. Ovo je spomendan za sve žrtve koje su pale u hrvatskoj povijesti za njezinu slobodu i za njezinu nezavisnost, a održava se na Bleiburgu. S druge strane imamo Jasenovac koji je simbol borbe protiv fašizma, koji je simbol antifašizma kojeg je prihvatila sva civilizirana Europa i cijela Hrvatska. I taj dan, Dan antifašizma jest obilježen u ovom zakonu, 22. lipnja. Možda bi mogli raspravljati o tome, zašto je neravnopravno, a to je da za žrtve koje su pale u borbi za Hrvatsku imamo samo spomendan što je dakle jedna niža kategorija, a da imamo blagdan za žrtve antifašizma. O tome je trebalo raspravljati da li to treba izjednačiti. Ja osobno mislim, a vjerujem i većina vas da treba. Ne ovim zakonom danas, ali u budućnosti, jer svijet je davno izjednačio žrtve dvaju totalitarnih režima prošlog stoljeća fašizam i komunizam. I kolegi Doriću, nije točno da je deklaracija Vijeća Europe samo tu zato da nas podsjeti. Ona kaže da treba izvršiti i određene sankcije, ne pravne jer je to više nemoguće, ali oni koji su uzrokovali stotine i stotine i milijune žrtava počinjenih od strane komunizma ti moraju biti tako obilježeni u povijesti. Dakle nije samo podsjećanje na to nego i obilježavanje krivaca, ne pravno jer je to nemoguće, ali političko i povijesno da. I treće, a zbog čega mi ne bi našoj crkvi učinili to da u što većem broju svećenici dođu na Bleiburg i obilježe spomendan svim hrvatskim žrtvama. Pa svećenici su to radili i u mračno doba komunizma kada se nitko drugi nije usudio obilježiti hrvatske žrtve. Oni su to činili ne samo na Bleiburgu, nego su potajno skupa s nama se molili u svih ostalih 500 stratišta svih komunističkih žrtava na području Hrvatske. To smo činili na području stratišta u susjednoj Sloveniji. Pa zašto sa tim našim svećenicima to ne bi činili danas u slobodnoj Hrvatskoj državi i zašto im ne bi omogućili d dođu subotom na taj Bleiburg i obilježili sve hrvatske žrtve. Ne vjerujem da onaj tko je razumio ovaj zakon ne može stati iza tog prijedloga. I zaključno u ime predlagatelja. Molimo vas da podržite ovaj zakon jer on samo poboljšava ono što smo dužni, odati počast žrtvama komunizma, ne samo Bleiburga. I nakaradno je govoriti da su zločin fašistički i komunistički različiti, jer je komunistički nastao iz osvete. Ako je nastao iz osvete znači bio je bez suda, bez pravosuđa, znači zahvatio je i nevine žrtve i one nad kojima se osveta nije smjela izvršiti kao što su djeca, starci, žene i ostali. Prema tome mislimo da ovim zakonom nismo htjeli potaknuti ovakve nakaradne usporedbe nego samo korigirati jednu malu nepravdu, a to je da naši svećenici ne bi mogli odati počast u dovoljnom broju doći na odavanje počasti žrtvama u borbi za nezavisnost i slobodu Hrvatske države. Dakle ono što vas u ime predlagatelja molim, nemojmo sada politizirati ovaj zakon nego ispravimo operativnu pogrešku koja je u njemu bila, a ostavimo povjesničarima, a ne političarima da konačno jedanput izjednače žrtve fašizma i žrtve komunizma. I moram na kraju još spomenuti kolegi Zoriću. Apsolutna podrška da se sada povijesti nekim aktom resornog ministarstva obilježava u Jasenovcu, na Bleiburgu i u Vukovaru i to treba izjednačiti. Za razliku od Bleiburga i Vukovara, u Jasenovcu postoji ustanova, ustanova koja se brine o Jasenovcu i to je dobro i financira se iz državnog proračuna. I unutar te ustanove postoji obrazovni centar i taj obrazovni centar posjećuju djeca i trebaju posjećivati u još većem broju. Ali isti status moraju dobiti i Bleiburg i Vukovar. I u Vukovaru treba obilježiti barem jednim obveznim danom sve djece osnovnih i srednjih škola, one moraju vidjeti spomen obilježje u Vukovarskoj bolnici, oni moraju vidjeti spomen obilježje u hangaru na Ovčari, oni moraju vidjeti spomen obilježje vojni muzej koji se upravo uređuje. Tek kada izjednačimo i damo dužnu počast svim žrtvama, svih totalitarnih pokreta, onda će u ovoj sabornici prva tema biti proračun, a ne partizani i ustaše. Hvala. Hvala. Ispravak gospodin Damir Kajin. Izvolite. kako je rekao gospodin Hebrang, nezavisnost i slobodu Hrvatske budu obilježavalo i spomen na te žrtve ako se to bude obilježavalo u Bleiburgu, mislim da ćemo na neki način uvrijediti one koji su stradali u Jasenovcu. Konačno zašto se ne bi to održavalo, takvo jedno obilježavanje zašto se ne bi održavalo u Hrvatskoj, zašto se npr. u Vukovaru, zašto se to mora održavati onda u Austriji. Nitko nema ništa protiv toga da naši svećenici odlaze put Bleiburga, neka idu. Ali ono protiv čega sam ja, da u Bleiburg permanentno idu ljudi s ustaškim uniformama i da ljudi ispred ovoga Sabora pred njima drže svoje govore. Pa pogledajte malo … … /Upadica se ne čuje./ … Da li idu sa zvijezdom ne znam, ali pogledajte malo kako to izgleda na televiziji. I konačno mi se zalažemo da se uvede spomendan i na jasenovačku žrtvu, a se to ugradi u ovaj zakon kako bi možda i to potaklo dio našega klera da ubuduće dolaze i u Jasenovac što će pomoći i njima i nama koji se identificiramo s tom crkvom. **Bebić, Luka (HDZ)** Ovo je van okvira ispravka netočnog navoda. To je rasprava. Idemo dalje. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Ivan Hanžek.Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Ja najkraće bi mogao reći da klub SDP-a podržava donošenje zakona. Mislim da jednostavna i takva formulacija ne bi bila potpuna da izrazi ono što i mi kao članovi tog kluba osjećamo u trenucima kada se otvaraju rasprave o tim nekim bolnim temama naše povijesti. Od lijeve strane pa do desne ili od desne do lijeve, od prvog do zadnjeg reda. Mislim da bi teško bilo nabrojiti nas zastupnike koji nemamo i na jednoj i na drugoj strani svoje članove koji su prošli križne puteve, bili i u partizanima, bili i u domobranima. Slušali smo, nije istina da se nije čulo, slušali smo. Nije to bila službena povijest, ali smo slušali i svi nosimo mi koji smo u ovim godinama, iz djetinjstva uspomene na ta vremena koja su obilježila hrvatsku povijest. I ja zaista mislim da evo 18 godina od uspostavljanja samostalne Hrvatske, da nakon 60 i nešto godina od II. svjetskog rata i u ovom Saboru bi se trebali prestati dijeliti na partizane i na ustaše i na domobrane i na po sličnim kriterijima. I da ono što je rekao gospodin Dorić, a podržao gospodin Hebrang, da zapravo pokušamo dati ovoj djeci koja više nisu djeca, jer rođeni '90.-te su danas punoljetni, da im pokušamo dati jednu objektivnu povijesnu sliku, niti uljepšanu, niti karikiranu zbog dnevnih političkih ili inih potreba. Onaj tko prođe, a ja sam imao priliku proći, Auschwitz, tko prođe druge logore iz II. svjetskog rata, tko prođe do završnog našeg dijela povijesti kojoj smo svi neposredno sudionici, Vukovar, ali u onim trenucima nakon reintegracije, na više Vukovar danas, taj u svakom slučaju prvo se mora sjetiti nevinih žrtava koje su zapravo pale bez suda i bez presude. To je u svemu kad dođeš do određenih godina, pomisao da si se mogao naći i ti igrom povijesnih okolnosti u situaciji da završiš na nekoj pustopoljini bez obilježja i bez traga da si postojao, bez dokaza ili bez traga gdje si se izgubio, nažalost još uvijek imamo iz Domovinskog rata tisuću i nešto nestalih. To je najstrašnije i najtragičnije. I kad o ovim temama razgovaramo mislim da bi trebalo poći prvo od te činjenice koja je bolna i za one koji nisu pogođeni, a kamoli za one koji su pogođeni. I apsolutno podržavam da damo, uvijek će politika imati zašto govoriti, kao što je rečena i Povelja Europe i drugi razlozi, ali da prvenstveno damo povjesničarima da pokušaju naći jednu mjeru, što je dosta teško kod nas, imamo dosta južnjačkog temperamenta, da pronađemo mjeru povijesne slike koja neće biti iskrivljena, koja neće biti prilagođena dnevno političkim potrebama, a da ne govorim, sigurno da će i sljedeći koji dođu poslije nas u Sabor, donositi odluke o nekim novim blagdanima, ali da zaista ne budemo u situaciji da svaki mandat ovog Sabora bude obilježen sa nekim novim blagdanom. Ovo ništa ne mislim u lošem smislu, nego jednostavno da s promjenom političke strukture na vlasti se možda dovedemo u situaciju da to mijenjamo. Stoga i predlažem da ono što danas nije bilo u izvještaju Odbora to je pitanje spomendana za hrvatske branitelje. Podršku su dale braniteljske udruge. Naš prijedlog je bio da se odredi datum, prijedlog određenih ljudi i iz jedinica Hrvatske vojske koja su prošle ratište bio da to bude 18. 11. Vlada je predložila da to bude 5. 8. Ja sam isto skloniji, mada asocira na neke druge stvari, 18. 11. jer uz Vukovar mislim da je to za ono što smo poslije učinili u obrani domovine bio najveći poticaj kad su shvatili oni koji su mislili da će ih rat mimoići, da nema druge nego uzeti pušku i braniti domovinu. Stoga, neka ovo ne bude zadnja tema za razgovor o spomendanima i danima kojima se obilježava. No, prije svega vodimo računa da nevine žrtve bez suda koje su pale u bilo kojim režimima su žrtve i da kroz raspravu vodimo računa da čuvamo njihov dignitet, ako nisu sačuvali oni koji su izvršili egzekuciju nad njima. Nemojmo svesti ni na lijevu ni na desnu, ni na crnu ni na crvenu ovu raspravu, nego raspravu sa dignitetom poštujući žrtve. Slažem se jedino da malo ovo obrazloženje nije primjereno. Prisutnost svećenika. Mislim da bi svećenici, kao što su rekli kolege u tom trenutku nema važnijeg zadatka za, 'ajde da ja upotrijebim sintagmu, Crkvu u Hrvata. Kada su takvi neki povijesni događaji da onda, upotrijebit ću jedan malo nezgodan izraz, reprezentacija crkvenih vrhova bude prisutna na svim tim obilježavanjima i da time pokažu i predstavnici crkava da jednako uvažavaju sve žrtve, neovisno o vjerskoj ispovijesti, o svjetonazorima. Ponavljam, podržat ćemo Prijedlog zakona i zahvaljujem na prilici da sam imao ovo mogućnost reći. Hvala. Hvala. Evo, da se kasnije ne bi zaboravilo. Iz Tajništva Sabora obavještavaju se svi zastupnici da u Informacijskom centru, soba broj 145, podignu program organiziranog odlaska u Bleiburg, radi eventualne prijave za odlazak. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa zastupnica Božica Šolić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, a taj prijedlog dopune predložio je Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske demokratske zajednice. Osobno pozdravljam ovaj prijedlog jer se utvrđuje dan zahvalnosti hrvatskim braniteljima za njihov doprinos u stvaranju Hrvatske Države, a vezat će se za dan najveće pobjede u obrambenom Domovinskom ratu, a to je 5. kolovoza. Oslobađanjem okupiranih područja Republike Hrvatske od strane okupacijske srpske vojske, hrvatski narod je bio siguran da su se stoljetne težnje za slobodu i suverenu državu ostvarile. Upravo za tu slobodu najzaslužniji su naši branitelji i dužnost je svih nas koji živimo u slobodi da čuvamo čast i dostojanstvo svakog hrvatskog branitelja. Ova dopuna zakona omogućiti će slaviti pobjedu i zahvalnost hrvatskim braniteljima. Također se predlaže dopunom zakona da se omogući svečanije nego je to do sada bilo obilježavanje spomendana na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost koje su stradale na Bleiburškom polju i na Križnome putu te se predlaže da se komemoracija u Bleiburgu održi subotom ili nedjeljom koja je najbliža 15. svibnju te bi se omogućilo većem dolasku još živih obitelji stradalih na Bleiburgu, vjernika i svećenstva našega kako bi se prisjetilo vremena u kojem se dogodila najveća tragedija hrvatskoga naroda i ukazalo bi se na važnost utvrđivanja povijesne istine. Neću dugo raspravljati ali na kraju ću zaključiti da je naša obveza poštivati hrvatske branitelje Domovinskog rata ali i obveza nam je nositi sjećanja na nedužne žrtve krvavog Bleiburškog polja i obveza da se utvrdi istina o svim ratnim stradalnicima iz 1945. godine svibnja mjeseca. Podržavam dopunu zakona. Hvala vam lijepa. Gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Podržavam Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj koji su klubovi zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske demokratske zajednice predložili ovome Visokome domu na usvajanje iz slijedećih razloga. svjesni smo da je Vlada doktora Ive Sanadera vratila dostojanstvo hrvatskim braniteljima kroz ispunjavanje i ostvarivanje svih odredbi iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Kolegice i kolege, mislim da je i red da branitelji dobiju svoj dan. A kad smo već kod prijedloga ne vidim boljeg datuma i blagdana u Republici Hrvatskoj od dana pobjede i Domovinske zahvalnosti 5. kolovoza uz koji se predlaže obilježavati i dan branitelja. Veličanstvena vojno redarstvena akcija Oluja, ta bitka svih bitaka Domovinskoga rata dostojan je događaj uz koji se veže i pobjeda koju su izvojevali hrvatski branitelji kao i zahvalnost i spomen na sve one koji su u obrani domovine položili svoje živote, dali dijelove tijela i čija se žrtva i doprinos neovisnosti i samostalnosti demokratske Hrvatske države nikada ne smije zaboraviti. U svezi dopune izmjene oko obilježavanja jednog od zakonom utvrđenih spomendana u Republici Hrvatskoj Dana obilježavanja spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost koja se obilježava komemoracijom svake godine u Bleiburgu do sada nedjeljom najbližom 15. svibnju podržavam da na zadovoljstvo svih zainteresiranih izmjenama i dopunama ovoga zakona uz postojeću nedjelju to može biti i subota. Razlozi iznijeti u obrazloženju prijedloga ovoga zakona meni su razumljivi i prihvatljivi. Prema kalendaru crkvene godine nedjelje u svibnju vrijeme su povećanih obveza kako biskupa tako i župnika u njihovim biskupijama i župana, a znamo li i prihvatimo li, pa i podržimo li da su oni u velikoj mjeri organizatori hodočašća kako vjernika tako i građana u Bleiburg zalažem se da im se omogući da se spomendan može obilježavati i subotom. Cijenim i slažem se sa predlagateljima da će to pridonijeti kako većem broju sudionika komemoracije jednako tako i svečanijem duhu i tonu ovoga slavlja. Iz navedenih razloga podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa.

kolegice i kolege. Moram priznati da mi je izuzetna čast govoriti o ovom Konačnom prijedlogu zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanim i neradnim danima u Republici Hrvatskoj i podržati ovaj prijedlog da uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti bude i Dan hrvatskih branitelja. Zahvaljujući hrvatskim braniteljima imamo slobodu državu a danas možemo slobodno govoriti i o Bleiburgu. Kolega iz SDP-a je rekao da smo o tome slušali, da nije istina ali ja vam mogu reći da je istina da nismo puno slušali o Bleiburgu. Mogu vam reći da sam i tome svjedok, moj otac je prošao Križni put ali nikada o njemu nije pričao niti se u kući smjelo pričati. Međutim, vjerujem da se obilježavanjem spomena na Bleiburg javno daje počast hrvatskim žrtvama iz drugog svjetskog rata i poraća u spomen na zaista nezavisnost Hrvatske države i na slobodu Hrvatske države. Sa stanovišta Bjelovarsko-bilogorske županije stravičan je podatak da se obitelji više od 2,5 tisuće hrvatskih mučenika kojima je posljednja stanica Križnog puta bila jedna od 54 grobišta na prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije nisu nikada oprostili od svojih najmilijih a niti znaju gdje su im kosti. godina njihova su se imena prigušeno i u osami izgovarala, o njihovim posljednjim počivalištima samo su nagađali. Nakon što je ukinuta saborska Komisija za utvrđivanje i popis ratnih i poratnih žrtava drugog svjetskog rata Bjelovarsko-bilogorska županija je osnovala Odbor za utvrđivanje prešućenih ratnih žrtava a njihova otkrića svjedoče nam o povijesnim zbivanjima. Prema svjedočenju građana koji su u mukloj noći slušali posljednje krikove ubijenih Bjelovarsko-bilogorska županija je bila jedna od istaknutijih postaja Križnog puta hrvatskog naroda u lipnju i srpnju 1945. godine. Suđene je provođeno bez procesa, bez svjedoka, bez presuda. Presuda je bila metak bez pravde. Mogli ste biti ubijeni, mučeni jer ste bili neistomišljenik tadašnje ideologije a sve nakon rata se to dešavalo. Život je zaista dar Božji i svaki udarac na čovjeka je udarac i na Boga. Oduzeti život je zločin i za svaku je osudu dragi prijatelji ali bez politike. Koji su to ljudi koji su mogli ubijati nevine žene i djecu. Među ljudima Bjelovarske-bilogorske županije neki ih znaju. Bjelovar je '45. godine od kraja svibnja do kraja godine bio sjecište kolona Križnog puta. Posebno mjesto ima šuma Lug koja se nalazi na rubnom dijelu grada Bjelovara kao jedno od najvećih poslijeratnih gubilišta na području naše županije. U šumi Lug i Trnovka 1992. godine u deset grobnih jama pronađeni su zemni ostaci 293 hrvatskih mučenika žrtava niza jugokomunističkih boljševičkih zločina '45. godine. U lipnju 2006. godine završena je zajednička grobnica i time je osigurano trajno počivalište dostojno čovjeka za žrtve koje su godinama bile prešućivanje o kojima sam govorila. 28. lipnja 2006. njihovi su ostaci položeni u tu grobnicu i otkriveno je spomen obilježje. U Lugu i Trnovi, ali i ostalih 55 ratišta ubijeni su naši ljudi sa cijelog područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Popis još nije završen. Međutim, do sada, ukupan broj žrtava iznosi 6 tisuća 164, a na obradi je dodatnih 400 nepotpunih podataka. Spomenuti broj žrtava utvrđen je po selima, općinama i gradovima sa svim podacima o svakoj pojedinoj žrtvi. A gradovi, primjer u Bjelovaru gdje se to dešavalo, groblje Sv. Andrije, Vojnović, šuma Lug, šuma Razbojička, Jelince, šuma Razbojička, potok Razbojčka, šuma Kupinovac Razbojčka, šuma Jasik, Klokočevac, Šaševi kod Gornjih Plavnica, Brezovac, suma Drenovac. U Čazmi šuma Darjevica, šuma Kovačina, selo Mikleuš, šuma Potok itd. Da ne nabrajam. Daruvar, gradsko, katoličko groblje, Garešica, selo Velika Bršljanica, selo Veliki Prokop, šuma Žirovnjak kod Garešnice, Grubišno Polje, selo Dijakovac, selo Donja Rašenica, Mala Dapčevica, selo Mali Zdenci, šuma Zenački gaj i drugi. Derek, selo Gornja Garešnica, selo Kostanjevac, selo Krivaja, selo Podgarič, Đulovac, selo Dobra Kuća, Mali Miletinec, šuma Pištinac, selo …/Govornik se ne razumije./…, selo Veliki Bastaji, selo …/Govornik se ne razumije./… Ivanjska, šuma i selo Samarica, šumarak Doline, Kapela Donji most, šumarak Babin potok, Severi, Štefanje, Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Zrinski Topalovac, i tako tih šuma ima veliki broj. Primjer u Bjelovaru je poginulo u ratu 518 ljudi, nakon rata ubijeno 471. Čazma u ratu 209, a nakon rata 379 osoba. Daruvar 206 za vrijeme rata, poslije 98. Garešnica 366 za vrijeme rata, 233 ubijeno nakon rata. U Grubišnom polju 368 za vrijeme rata, 187 nakon rata. Ukupno nakon rata ubijeno je 1149 ljudi na području naše županije. Sve ukupni broj žrtava gradova i općina je 2571 ubijeno nakon rata, a u ratu je poginulo 3593 osoba. Ukupno 6164. Stravična je činjenica da je nakon rata bilo gore nego u ratu. Gubilišta na današnjem području grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije govore nam o tragediji i nesreći gdje su jugoboljševički komunistički zločinci ubijali goloruke i bespomoćne pretežito mlade ljude. Do sada je utvrđeno 58 gubilišta a na području gradova otpada 31 i na općine 27. I na kraju. Dopustite mi da citiram predsjednika Matice Hrvatske, ogranak Bjelovar, gospodina Ivkovića koji piše: "Mučan dojam ostavljaju ovi istiniti podaci kojih nažalost još uvijek ima više u hrvatskim šumama i pamćenju naroda, negoli što je napisano bilo kojim knjigama, bilo u državnim dokumentima. Koliki je točan broj grobnih jama na pojedinim gubilištima, vjerojatno nikada neće biti utvrđeno.". I na kraju dragi prijatelji odlazimo na Bleiburg da se poklonimo ljudima za koje znamo da su tamo i za koje ne znamo da su tamo. Ali postavljam jedno pitanje zašto istina uvijek mora stvarati mržnju? **Bebić,

i dopuna Zakona o blagdanima. Naravno na početku želim reći da ću podržati ove izmjene. Radi se o dvjema izmjenama, jedna je malo manje polemizirana pa ću o njoj na samom početku. Znači, dan pobjede i domovinske zahvalnosti dobio bi još i dan hrvatskih branitelja. Mi znamo da na području cijele Hrvatske lokalnim sredinama se Dan hrvatskih branitelja, odnosno Dan branitelja obilježava na različite datume sukladno događajima iz Domovinskog rata. I to će ostati u lokalnim sredinama, u Dubrovniku je to slučajno blagdan svetac, Sv. Nikole, ali podržavam da se Dan hrvatskih branitelja proslavlja od sada 5. kolovoza kada je do najveće pobjede. Svaki hrvatski branitelj je dio velike pobjede. A ona se dogodila upravo 5. kolovoza sa oslobađanjem Knina. I stoga smatramo da ovaj blagdan treba dobiti i ovu braniteljsku dimenziciju. Što se tiče ove druge treme, a radi se o spomendanu. Spomendan znači svih hrvatskih žrtava za slobodu i nezavisnost. Dakle, ne radi se samo o Bleiburgu, ali proslavlja se uglavnom na Bleiburgu. Radi se o svim onim toponimima koje je ovdje kolegica Caparin prije mene spomenula. Radi se o svih 500 toponima koji su se događali u Hrvatskoj. Pa između ostaloga želim samo podsjetiti i na i nemojmo zaboraviti da se dogodilo puno …/Govornik se ne razumije./… u Hrvatskoj, da se sve događalo nakon rata. I ne bježim od toga da se i Jasenovac i Bleiburg i Ovčara razumije./… na isti način obilježavaju, da ih se na isti način sjećamo i da taj datum bude najbliža subota ili nedjelja u 15. svibnju. Nema razloga da ne spomenemo da je to iz praktičnih razloga, a ne samo da bi došli crkveni crkveni dostojanstvenici i svećenici. Radi se o svim onim ljudima, svim građanima Hrvatske koji žele sudjelovati u proslavi, u obilježavanju. Samo je stvar tehničke naravi. Ja vidim, koliko vidim iz izlaganja kubova, svi su klubovi za taj prijedlog, ali naravno svatko ima svoje obrazloženja. Slažem se sa time da ostavimo povjesničarima da sude, ali na nama političarima je da se izborimo da se tretira na jednaki način. I Jasenovac i Bleiburg, i Ovčara i …/Govornik se ne razumije./… i zato predlažem da se hodočašće održi na način i komemorira na način koji žrtve zaslužuju.

potpisujem u cijelosti raspravu kolegice Šuice, međutim, nekako mi je ostalo u uhu da imamo ovdje u ovoj Sabornici različita obrazloženja, odnosno, mišljenja zašto podržavamo prijedlog prijedlog ovoga zakona. Mislim da nemamo, barem, pažljivo sam slušao sve diskutante i ono što je dobro mislim da smo se svi složili oko toga da su žrtve žrtve i da svim žrtvama bez obzira kada, na koji način i zašto su pale da im moramo odati odati počast. Prema tome bilo bi opasno da mi iz ovog, iz ove sabornice šaljemo poruku da vrednujemo žrtve bile one na Bleiburgu, Jasenovcu, u Ovčari. To bi bilo mislim ne samo politički nego ako hoćete i moralno upitno. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor gospođa Šuica, izvolite. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Samo kratki odgovor na repliku. Nisam mislila da su suštinski različita obrazloženja ali u onom dijelu koliko sam čula iz klubova koja su se odnosila na nazočnost crkve na obilježavanju i u ovom obrazloženju predlagatelja da se, da bi se ubuduće obilježavalo svečanije nego je bivalo do sada jer bi u tom terminu mogli okupljati mnogo više svećenika i vjernika. Tu smo se razlikovali. Mi ovo podržavamo i to je dio našeg obrazloženja. Eto to je bila ta razlika a ne u smislu da žrtve dijelimo i da žrtve razlikujemo nego u smislu sudionika i mi podržavamo ovakvo obrazloženje jer ako hoćete

Na redu je gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo možda samo nekoliko riječi. Za mene je potpuno normalan zahtjev da se dana svih, svima onima, posvećenog svima onima koji su tamo stradali, prebaci u subotu jer još davno evo sa kardinalom Kuharićem, pokojnim kardinalom Kuharićem smo razgovarali. On je čak tražio da mi dan grada prebacimo u subotu jer je svećenicima stvarno nedjelja dan kada imaju i najviše misa, kada moraju biti u svojim župama i s te strane mislim da predlagači su napravili odličan posao. Što se tiče evo stalno spominjemo ikonografiju. Ikonografija jedna, ikonografija druga. Jedne smeta Jasenovac, druge smeta Kumrovec recimo. Jer zločini su nastali i u jednoj i u drugoj varijanti pod jednim i drugim znakovljem. Prema tom znamo tko je pobjednik gdje, znamo tko su žrtve. Žrtve ne bi trebali dijeliti. A mi se vraćamo stalno u 1941. Evo u zadnje 4 godine mislim redovito bar jedanput godišnje smo se vraćali svi iako mislim da se u većini slučajeva ne dijelimo u mišljenju ali šteta je što zapravo se vraćamo tamo jer narod ne očekuje to od nas. Ljudi očekuju, naši birači ipak očekuju da se bavimo sa stvarnosti, ali da poštujemo u svakom slučaju povijest. Što se tiče Jasenovca moram reći da se ne čudim uopće ni biskupima ni crkvi jer je gospodin Fumić privatizirao jasenovačku proslavu, a jako mi je žao, obilježavanje, a jako mi je žao što nemam pismo od prije deset godina što je meni pisao gospodin Fumić da vidite malo njegov sat povijesti, njegovo viđenje povijesti. Mislim da bi vam bilo sve jasno. Ja ću to, moram negdje potražiti pa ću ga iskopirati i malo podijeliti da vidimo zapravo što ono hoće. Što se tiče također ubojstva na mah ja mogu shvatiti da se nešto dogodi u sat vremena na mah ili u minuti na mah ali ono što se događalo trajalo je još jako, jako dugo i nažalost poslije svršetka rata. Prema tome mislim da se zločin ne može opravdavati jedan ovako, drugi onako. Dan hrvatskih branitelja dobro je da vežemo uz pobjedu i mislim da će to i našim braniteljima, da će to i naši branitelji prihvatiti pa evo i ja mislim da većina nas to podržava. Hvala.

očekivao sam da će netko u ime predlagatelja i zastupnici iz ta dva kluba primijetiti da s ovim zakonom mi imamo doista jedan problem. Naime u njemu postoji jedna odredba koja se u Hrvatskoj ne poštuje i ne znam bez ozbiljnije izmjene da li će se poštivati a to je odredba članka 1., stavka 2. koja glasi: «U dane blagdana u Republici Hrvatskoj se ne radi.». Bez izuzetka izrijekom. Članak 6. omogućava Vladi da svojom odlukom odredi državna tijela i druga javna tijela te druge pravne i fizičke osobe koji na dane blagdana moraju raditi. Ove odredbe ne upućuju na mogućnost da posebnim zakonima se nekome dozvoli raditi na dan blagdana, ali je osnovni problem što ne postoje sankcije za nepridržavanje ove odredbe da se u dane blagdana u Republici Hrvatskoj ne radi. Pa bi bilo dobro ukoliko nije prekasno da predlagatelji ili unesu kaznene odredbe ili izmjene i predlože izmjenu i članka 1. koji će jednom normalno regulirati ovu materiju jer da se na dane blagdana u Hrvatskoj radi vjerojatno svjedočimo svi zajedno. Hvala. Hvala. Također replika gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Slažem se s kolegom Markovinovićem da građani očekuju od nas recimo da danas raspravljamo o cijeni nafte, ali držim isto, i benzina od sinoć ali odnosno danas, ali mislim da je ovo bitna tema. Vidite opet stavljati u nekakav ideologijski kontekst obilježavanje bilo Jasenovca, bilo Bleiburga, bilo nečeg trećeg mislim da je neprimjereno. Mislim da naš odnos ljudski, pa ako hoćete i odnos kao političara prema mjestima obilježavanja masovnih žrtava ne bi trebalo determinirati bilo čija pojava, bilo kakav govor. Jer onda ulazimo u prostor ideologije. Mislim da žrtve Jasenovca su žrtve Jasenovca bez obzira tko se tamo pojavio i što govorio. Ako hoćete isto tako na Bleiburgu. sami dijelom doprinosimo podjelama i nerazumijevanju zapravo cijele situacije a to je da je žrtva žrtva. Jednom kad se mi naučimo da je žrtva žrtva onda ćemo tako se i odnositi prema tim žrtvama i obilježavati mjesta njihovih stradanja. Hvala lijepo. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo složio bih se itekako sa kolegom Lučinom da je žrtva žrtva. Međutim oko žrtava čini mi se da se i nismo previše razilazili, tu i tamo. Međutim riječ je o izvršiocima tih svih ubojstava. Mislim da tu se možemo, tu možemo itekako pričati jer ispada da su jedni to radili sustavno, ovo, ono, a drugi eto tek toliko došlo im je u par minuta odnosno u mjesec dana pa su ubijali sve što je moglo hodati. Hvala.

Ja vas sve pozivam dajte da se okanimo konačno rasprava o prošlosti. Svi se slažemo o tome da to bude u subotu. Sve ove rasprave koje sam danas čuo nemaju nikakve veze s tim zašto bi to trebalo biti u subotu, a ne u nedjelju, ali slažemo se da bude u subotu. Dajte da konačno već u ovom Saboru počnemo govoriti o budućnosti, da počnemo govoriti o onome što doista građane muči. Jučer sam išao gradom, ogromni su bili redovi na benzinski stanicama. Ne znam zašto o tome danas ne povedemo ovdje raspravu, kad se već oko ovoga slažemo da to bude u subotu. Prestanimo raspravljati već jedanput o prošlosti i okrenimo se budućnosti, ono što doista tišti naše građane, a naši građani sve teže žive. Neće imati za platiti benzin da idu na Bleiburg, bez obzira da li to bila subota ili nedjelja. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Dakle, s Bleiburga smo došli na repove. Ja smo kolegu bih htio zamolit da se malo informira kako je bilo kad je bio par-nepar. Kad su bili bonovi za benzin, pa slično objašnjavalo, s ne znam čim, valjda žrtvom zbog države, bivše jasno, jel. Na svu sreću. Pa nismo mogli ići na Bleiburg. Ja osobno pamtim kad sam išao na jedan sprovod, pa sam dobio ogromnu globu jer sam, eto morao ići taj dan.

Zaista je bespotrebno i forsirano forsirati ideološke pobjede, međutim tko je tko zna čiji račun izazivaju neki pojedinci. Fumić i fumićevci, gledat ćemo na istomišljenike. Takvim načinom pokazuju što su radili kad su imali vlast. Fumić, čiji su neki istomišljenici na najgrublji način razračunavali s nepodobnima, a tu su bili i svećenici, pa zato govorimo danas i o njima, svojim medijskim istupima to nastavljaju činiti i danas, a to je bespotrebno. Forsiranje propale ideologije je sramotno za časni hrvatski antifašizam. Usput, govori se o Jasenovcu, Bleiburgu, Vukovaru, dakle govorimo o nečemu što bi zaista trebalo u potpunosti izjednačiti, i govorimo o tome koliko ekskurzija ide u te gradove i tako dalje, i tako dalje. Znam da u nekima postoje mjesta gdje se to obilježava i tako treba i biti. Međutim, ja postavljam jedno pitanje. zašto više od 50 godine ni u jednom udžbeniku nije bilo spomen na događanja s kraja rata, i poslije rata? Ja sam išao, počeo u školu ići '57. godine, nikad ni u jednom udžbeniku nisam pročitao ime Bleiburg, ni bilo što vezano od Dravograda do Celja. Očito, nešto je bio dio jednog totalitarnog sustava, ali opet, bez obzira na to vraćam se na početak, bespotrebno je forsirati nekakve ideološke podjele oko nečega gdje trebamo biti jedinstveni. Gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Uvaženi gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Vezano za ovu izmjenu i dopunu Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj ne želeći se vraćati u prošlost, da li opet, opet, s obzirom da će ovo pojedini možda i mediji, a isto tako se ponašaju pojedini zastupnici, ovaj zakon ocijeniti kao zakon o Bleiburgu. Smatram da se svi mi zajedno ne trebamo više vraćati u prošlost, nego jednostavno zajedno osuditi sve zločine koje su napravljeni na Bleiburgu, koje su napravljeni u Jasenovcu i koji su napravljeni i za vrijeme Domovinskog rata, kada je stvorena Hrvatska država. i pojedine odluke Haaškog suda puštaju, npr. Šljivančanina da peče rakiju u Srbiji, dok su neki naši još generali još uvijek u Haagu i čekaju ne znam kakvu presudu. Vezano za sam Bleiburg, možda imam i pravo malo više govoriti o tome, s obzirom da su i moja 2 djeda, jedan je ostao ležat na Bleiburgu, nije bio u partizanskoj odori, drugi se vratio nazad. Tako da ove odnose tko zastupa kakve ideologije, mislim da u ovom trenutku kad se donosi Zakon o blagdanima u svakom slučaju ne stoje. Mislim da se trebamo vratit u budućnost i trebamo vidjeti kako će sutra hrvatski građani živjeti, kako će živjeti za 10 dana, a povijest ostavit povjesničarima i učiti upravo na samoj povijesti kako sve ono što se dešavalo prije toga se ne bi desilo. Međutim, ovdje u samom obrazloženju u samom obrazloženju stoji i provlači se jedna teza da je upravo Bleiburg to centralno, taj centralni hrvatski "Oltar domovine". S obzirom kako su predlagači to i napisali, obilježava se dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost odavanjem počasti. Mnogi su doista vjerovali tada u tom vremenu od '41. do '45. da se bore za slobodu i nezavisnost. Neki su bili na strani antifašizma, neki su bili u domobranskim odorama kao regularne Hrvatske vojske, a neki su bili i u ustaškim odorama. Među njima je bilo i građana druge nacionalnosti koji su se također borili za slobodu i nezavisnost Hrvatske države. Ovakvom jednom rečenicom doista dolazi do jednog potpunog izjednačavanja, i mislim da se tu u svakom slučaju i pred nekim drugima treba posebno obratiti pažnju. Vezano za subotu ili nedjelju, doista, bilo je među svećenicima puno žrtava komunističkog režima, a u svakom slučaju jedan od najglasnijih koji je bio protivnik tog režima je bio i kardinal Stepinac. No, smatram da ova stavka, najbliža 15. svibnju u svakom slučaju ne može stajati jer nedjelja ili subota prije tog 15. svibnja u katoličkim crkvama odvija se krizma. Kao jedan od najvažnijih sakramenata, pa onda u svakom slučaju bi to trebalo promijeniti. Međutim, evo ja ovdje imam i jedan amandman koji je vezan upravo za, ne više za Bleiburg, a u svakom slučaju se slažem i s kolegom Kajinom da i one žrtve u Jasenovcu zaslužuju spomendan, a isto tako i sve ove žrtve u Domovinskom ratu. Da li je to Dan domovinske zahvalnosti ili pojedino, ukoliko se želi istaknuti i najveća mjesta stradanja kao što su Vukovar, Kostajnica, Dubica itd.? Vezano za 2 najveća katolička blagdana u Hrvatskoj, evo meni je žao što već 2 godine sam slao amandman, pa čak i kao gradonačelnik da nitko ovdje nije vidio da Uskrs u Hrvatskoj nije blagdan. Je on nedjelja i svaki put je on nedjeljom, ali ovdje u ovom samom Zakonu o blagdanima koji je donesen 2002. godine, a i u svim ovim prije toga. Tako da nije bitno da li je netko lijevo ili desno sjedio i da li je lijevo ili desno mislio, Uskrs u Hrvatskoj nije blagdan. Pa bi vas ja podržao da uz ovaj dio podržite i moj amandman gdje bi se u članku 1. stavak 1. itd. mijenjao uskrsni ponedjeljak, drugi dan Uskrsa mijenjao Uskrs i uskrsni ponedjeljak. Tako bi na taj način i Uskrs u Hrvata stavili u blagdane u Republici Hrvatskoj. Onim prijašnjim Zakonom o radu trgovina na malo, veliko i onim Pravilnikom na Uskrs su mnogi radili. Ne samo u vrijeme turističke sezone kako je ovdje predloženo u onom predstojećem zakonu, nego su mnogi na Uskrs radili, jer je zakonodavac mislio da se nedjeljom vjerojatno ne radi. Dakle, od '90.-te do '91. Isto tako, vezano za 25. i 26. prosinac. To su božićni blagdani. Smatram da treba stajati 25. prosinac Božić, također jedan od najvećih Katoličkih i hrvatskih blagdana, a 26. prosinac, dakle umjesto ovih riječi božićni blagdani trebalo bi stajati 26. prosinac. Dakle, 25. prosinac Božić, nova alineja 26. prosinac prvi dan po Božiću Sv. Stjepan. A to je i temeljeno tom, ta alineja bi bila temeljena i usklađena sa Ugovorom sa Svetom Stolicom i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima. Evo, zahvaljujem i tražim od vas da poduprete ovaj moj amandman koji će doista vratiti Uskrs kao jedan najveći katolički blagdan i označiti ga kao blagdanom u Republici Hrvatskoj. (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Miroslav Škoro. **Škoro, Miroslav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, nisam se mislio javiti u raspravi na ovu temu zbog toga što izbjegavam uglavnom sve one stvari koje dijele hrvatske građane i Hrvatski narod. Ali potaknut raspravom uvaženog kolege Vinkovića, htio bih reći samo 3 stvari a to je da se danas u sabornici čulo nekoliko puta da se ne treba vraćati u povijest. Mislim da se treba vraćati u povijest. Konačno “povijest je učiteljica života“ i upravo zbog nekih stvari koje nisu rješive. O toj povijesti razgovaramo i danas u sabornici na način kako razgovaramo. S druge strane, spomenut je i “oltar Domovine“ i neće mi valjda citiram kako je rekao kolega Vinković

i mislim da je Sabor upravo mjesto na kojem se treba povesti kvalitetna rasprava da bi se stvorile zakonske pretpostavke, da konačno ljudi koji su za to zaduženi, koji su za to stručni na neki način revidiraju ne samo tu daleku, nego i našu bližu povijest, pa da vidimo gdje su i što se dogodilo sa hrvatskim herojima. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Vinković. **Vinković, Zoran (SDP)** Upravo sam ovo ja rekao što moj uvaženi kolega Škoro sada reče. U povijest se ne trebamo mi vraćati. Povijest treba prepustiti povjesničarima, a iz povijesti mi mislim da vrlo toga možemo puno naučiti i povijest ne treba zaboravljati. Ali ovaj dio, dakle ovog zakona, Zakona o blagdanima gdje na primjer jedan Uskrs nije označen kao blagdan. Mislim da ova rasprava o partizanima, o ustašama, o domobranima u krajnjoj liniji nije primjerena. A ja sam osudio sve žrtve, ne žrtve nego zločine koji su počinjeni na Bleiburgu, zločine koji su počinjeni na Križnom putu i to se nije dešavalo samo do petnaestog ili petnaestog svibnja. To se dešavalo i tijekom godina

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja bih ovo svoje izlaganje na ovu temu morao započeti jer je to jedino tako korektno isprikom kolegi Kajinu, isprikom kolegi Kajinu, radi toga što sam provjerio i vidio sam da doista niste kolega Kajin kazali onako kako sam ja citirao. Dakle, vi ste rekli da se razumije da ne pristajete na tezu da je Crkva za vrijeme Drugog svjetskog rata bila dominantna ustaška itd., a ja sam ispravio i taj navod. Prema tome, ja se ispričavam za taj moj pogrešan navod, odnosno ispravku onog što vi niste kazali. Međutim, to je ipak jedna stvar iz koje i ja, a i vi, a i svi skupa ovdje možemo i trebamo učiti. To je zapravo jedan dokaz da zapravo mi živimo u stereotipu, odnosno u nekakvim paradigmama, predrasudama. Dakle, naprosto kad kolega Kajin iziđe za govornicu i kad pođe govoriti o ovom pitanju onda ja očekujem nekakvu njegovu raspravu tog tipa i onda sam ispravio i ono što on nije kazao. Međutim, dakako da ostajem pri onome što sam ispravio a što je kolega Kajin kazao, a što sam imao potrebu ispraviti, a to je da je šutnja o bilo kojem zločinu na neki način isto tako zločin. I onda ste se ponovno vratili na crkvu. Kad je u pitanju crkva dajte jedan put vi, koji se ne doživljavate, ako ima takvih ljudi među nama ovdje pripadnicima Crkve, shvatite da ljudi koji se doživljavaju pripadnicima Crkve doživljavaju napad na Crkvu napadom na sebe. Jer Crkvu ja kao instituciju ne doživljavam kao vi. Ja doista doživljavam Crkvu na način da svaki ovdje čovjek koji je vjernik ili pokušava biti vjernik je na svoj način Crkva. pošto Crkva ovdje formalno ne sjedi, međutim sjede ljudi koji pokušavaju biti manje ili više vjernici, onda u njihovo ime treba reći i odgovor na tu tezu. Dakle, kad ste kazali kako Crkva o tom šuti, pa čak i nakon Stepinca koji je ponovio sam kazao o Jasenovcu ono, za Boga draga, što i ja mislim i što svi ljudi razumni misle i što nitko nema pravo drugačije misliti ako misli, onda je bolestan ili je neinformiran ili je zločest. Dakle, da je Jasenovac jedna sramotna ljaga, a da su ubojice u Jasenovcu najveća nesreća Hrvatske. Prema tome, ja ni najmanje ne želim promijeniti taj stav i ostajem pri njemu i ja ga potpisujem. S druge strane, pa priznajmo, ali ne radi tog da budemo ne znam sjeme razdora, nego da budemo sjeme pomirenja. Dakle, ruka pomirenja, a ne ruka koja dijeli, da je i Hrvatska biskupska konferencija 1. svibnja 95. godine povodom završetka 2. svjetskog rata, dakle u smislu obilježavanja doslovno izjavila sljedeće, ali neću sada citirati sve jer tu ima stvarno puno toga. Međutim, pravo na život i dostojanstvo svake osobe pred Božjom je zaštitom, stoga svakoj nevinoj žrtvi dugujemo jednako poštovanje. Temeljna jednakost u dostojanstvu svih ljudi proizlazi iz same naravi čovjeka stvorena na sliku i priliku Božju. Pojedinačne i osobne, masovne likvidacije bez ikakvog suda i dokaza krivnje uvijek su i posvuda teški zločini pred Bogom i pred ljudima. Stoga ćemo se kod svetog oltara, pazite, spomenuti žrtava hrvatskog naroda i Katoličke crkve. Spomenut ćemo se žrtava srpske nacionalnosti i srpske Pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Spomenuti ćemo se žrtava Židova, Roma i svih kod nas ubijenih u 2. svjetskom ratu samo zato što su druge nacije, druge … /Ne razumije se./ … pripadnosti i drugoga političkog uvjerenja. A ja ne znam što bi trebali još biskupi reći doli što su kazali ovo. E sada ako mislite vi, da svakog časa i svakom prigodom to trebaju nanovo izgovarati, pa ja vas uvjeravam da izgovaraju. Oni koji idu redovito u crkvu ili redovitije, oni to čuju češće. Oni koji ne idu, dakako da ne mogu to čuti. Ja sam rijetko bio kad na misi osobito povodom bilo kojeg od blagdana da nisu svećenici jasno izgovorili teze o ovom o čemu govorim. Prema tome dakle nemojmo tjerati i natjerivati ljude i stalno nanovo im lijepiti krivnju radi toga što nisu nešto učinili što vi mislite da bi trebali učiniti. Pa ja ni najmanje ne mislim da ste vi uvrijedili na bilo koji način ne znam žrtve Bleiburga ili ne znam čega, što niste svaki puta ne znam ni ja, iskazali ovo i ono i ovakav neki stav. S druge strane kada ste govorili na ovu temu onda ste spomenuli između ostaloga tezu, kazali ste sjetimo se istarske crkve. Istarska crkva ne postoji, postoji Katolička crkva, a upravo je zbog toga što nije htio izdvojiti crkvu kao posebnu hrvatsku, istarsku, dalmatinsku, ne znam koju, Stepinac trpio i podnosio to što je podnosio i što je trpio. Slažem se posve sa nastupom kolege, jer ovo je rasprava. Dakle ako je rasprava onda dakako da ću kazati što mislim i već sam kazao o ovom zakonu. Dakle podupirem ga osobno i mislim da je posve jasan, posve razuman i posve prihvatljiv i nema nikakvog mjesta protivljenju ni s jednom stranom. I dakako da je pošto ponavljam pošto je ovo i rasprava, onda se moramo osvrnuti i na rasprave drugih kolega koji su prije mene govorili. U ime SDP-a je govorio kolega Hanžek Ivan. Ja potpisujem njegovu svaku riječ i ja mislim da je to velika stvar da sve više kako bih kazao, ova pitanja u Hrvatskom saboru postaju normalna i prestaju biti politička. Zato doista ću nastojati završiti svoj govor u tom dijelu da ona budu što manje što manje te naravi kako smo jutros na žalost započeli, jednim dijelom i mojom krivnjom. Međutim i kolega Hanžek, a i svi drugi, ne svi drugi nego oni koji su se protivili ovom zakonu su kazali kako im je neprihvatljivo da se tamo u obrazloženju spominje biskupe. ljudi moji vratimo se u kontekst. Ja mislim da se nikada ne bi Bleiburg niti obilježavao niti slavio da je bilo dopušteno u Hrvatskoj slaviti i obilježavati. Prema tome zašto se išlo u Bleiburg, zato što se jedino tamo moglo okupiti, smjelo. Ni zbog čega drugoga. Pa ne vjerujem da je Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz ne znam od kuda sve, bilo tek tako lako podići se i ići u Bleiburg. S druge strane ljudi koji su radili u inozemstvu u to vrijeme na privremenom radu, jedino gdje su i tad normalno sa strahom, ali gdje su mogli doći i obilježiti to je bio Bleiburg. A zašto sada, zašto je važno ovo da bude subota. Pa radi toga što svećenici organiziraju mise po župama i ljudi iskazuju želju otići na Bleiburg i da bi otišli onda im je lakše to učiniti subotom. Prema tome gospodin predsjednik naš kluba, Andrija Hebrang je jasno kazao da je ovo zakon, da je ovo dan koji obilježava sve žrtve. Dakle nije samo žrtve Bleiburga, dakle ali već imamo dan u spomen antifašizam i dakako da tim na određeni način danom, ne isključujemo iz proslave iz obilježavanja i sve druge mimo Bleiburga. ja bih kada bi bio netko tko je ne znam, u poziciji tko može predložiti crkvi i narodu, stvarno predložio u budućnosti, pošto imamo slobodu Hrvatsku državu i zbog Hrvata iz svijeta, dakle ovaj se zakon tiče i Hrvata izvan Hrvatske, nije samo Hrvata na svoj način u Hrvatskoj. Dakle za mene bi bilo osobno doista primjerenije da se na određeni način obilježava i ovaj dan možda negdje bliže. Neka stoji i Bleiburg kao takav, on će biti uvijek to što će biti i biti će mjesto okupljanja osobito naših ljudi iz Europe. Međutim dakako da bi bilo ne znam što se mene tiče osobno, meni meni lakše otići i draže ne znam ni ja u, kad već smo tu, i u Vukovar nego svaki puta i u Bleiburg, ali s druge strane ne možemo samo zbog toga što tada nismo smjeli, sada govoriti da je to besmisleno, I zaključno. Imate na jednoj strani već spomenutog sveca već sada, Stepinca koji je bio žrtva komunističkog, dakle totalitarnog režima. Na drugoj strani, na jednoj strani. Na drugoj strani imamo Maksimilijana Kolbea, također svećenika koji je bio žrtva fašizma, dakle nacizma. Prema tome dakle, kada pogledamo i jednu i drugu osobu, dakle i jedan i drugi su pripadnici crkve. Jedan i drugi su pretrpjeli za svoja uvjerenja i zbog ovog naroda. Ovaj zato što je bio Poljak i ni zbog čega drugog. Čak su se pozvali na njegovo njemačko porijeklo pa mu kazali, ako potpišete ne znam ni ja da ste Nijemac, idete van iz ovoga logora logora gladi u kojem je on skončao na način da je, to je poznata stvar da se javio dragom u ime nekoga. Naš svetac, dakle Alojzije Stepinac je skončao zbog toga što se suprotstavljao u svoje vrijeme i Paveliću a kasnije i Titu. Prema tome dakle trpio je i jedan i drugi iz uvjerenja i zbog crkve i zbog naroda. Prema tome kada je u pitanju crkva u Hrvatskoj ona je stajala uvijek uz narod i uvijek uz državau, a nikada uz režim. Dakako da nije mogla predvidjeti kakav će biti taj režim. Onog časa kada je vidjela takav ustaški režim, dakako da je digla ruke od njega. Pa ako je u početku i bilo ne znam ljudi koji su bili oduševljeni, pa nisu bili oduševljeni za ovoga režima nego su bili oduševljeni dolaskom Hrvatske države koja se stoljećima čekala, a nisu bili informirani s kojim dolazi i kako dolazi. Kada su to vidjeli, odrekli su je se. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Zoran Vinković, da li je to replika ili netočni navod. **Vinković, Dobro pretvorit će se u repliku. Uvaženi kolega, ako ste dobro slušali, klub SDP-a je poduprijeo ovaj zakon. Nije spominjao niti jednom riječju niti crkvu, niti župnike niti biskupe. Sasvim je za mene korektno da li je to subota ili nedjelja ili je to sam dan 15. svibanj. S druge strane ja ne bih želio da ovaj Sabor prejudicira odluku i Vatikana i Svetog Oca Pape, biskup, odnosno kardinal Alojzije Stepinac do ovog trenutka je proglašen samo blaženikom. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I nekoliko replika. Gospodin zastupnik Šime Lučin. Hvala lijepo. Ne znam da li sam dobro razumio kolegu Bagarića, zapravo ja sam danas ovdje bio prisutan jednoj jako zanimljivoj raspravi o recimo, politici i crkvi, o vjeri i nevjeri ili nevjernicima u politici. Ja bih htio podsjetiti kolegu Bagarića na jednu stvar, da je Hrvatska po Ustavu laička država, da je Hrvatska Država odvojena od crkve mislim da ulazimo u jako opasan prostor. Ako se u Hrvatskom saboru, odnosno u hrvatskoj politici počnemo dijeliti na vjernike i nevjernike, jer vi ste otprilike jel', uzeli sebi za pravo da u ovom Saboru kažete ima ovakvih, ima onakvih itd. Mislim, svi mi zastupnici u Hrvatskom saboru smo kao građani Republike Hrvatske, odnosno kao njeni državljani, ne kao vjernici ove ili one vjeroispovijesti, pa čak ako hoćete ne kao Hrvati, Srbi, Muslimani itd., Jer zapravo ulazimo u jedan opasan prostor. Ja bih iz vaše diskusije mogao izvući zaključak da eto nevjernici se na drugačiji način odnose prema žrtvama ili ako hoćete zločinima nego što to rade što to rade vjernici. Mislim da je to jako opasna teza. Mi se jednostavno možemo neslagati i slagati prema i na osnovu političkih programa, ali mislim kao ljudi, kao građani, pa ako hoćete i kao predstavnici hrvatskih građana mislim da bi trebali paziti kad ulazimo u taj prostor crkve, vjere, nevjere, ateizma, teizma, ulazimo u jako opasan prostor jer u ovoj zemlji ima vjernika i ima onih koji ne vjeruju. Kad bi recimo situacija bila ovakva, da svi vjernici glasuju za HDZ, onda bi HDZ imao 98%, a recimo jer u ovoj zemlji se 98% ljudi tako izjašnjava mislim prema zadnjem popisu stanovništva. Nešto manje, jel'? OK, ispraviti ćete me. Prema tome, mislim, svrstavati se na takav način je jako opasan i mislim da ne šaljemo dobru poruku. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. što može biti opasno, o čemu govorimo ljudi božji? Pa imamo bolest, pa ljudi liječe, bore se pa izliječe. Imamo, ne znam ni ja, život i smrt pa ni smrt nije opasna jer i to je nekakva priroda. Kako može biti opasno govoriti o tome da postoje ljudi neki koji za sebe kažu da jesu ili da nisu vjernici. Pa uzmite politički vodič ovoga Sabora, za Boga dragoga, i vidjet ćete gotovo ispod svakih od ovih naših zastupnika, gdje se izjasnio vjernikom ili nevjernikom. dakle ja ne vidim ništa tu opasno ni bezopasno. Niti sam mislio da jedni imaju ekskluzivno pravo ovo ni ono. Pa samo malo. Dakle, nego sam samo kazao da u svoje ime, da kad ide napad organizirano kakav je išao na crkvu, razumijete, dakle na instituciju crkve. Ona je bila upućena iz tuđe crkve, ali ja je doživljavam i osobno. Zašto je doživljavam osobno? Zato što se osjećam pripadnikom te institucije isto onako kako se vi osjećate pripadnikom SDP-a. Dakle, ne mogu ja ustati i izgovoriti nešto protiv, ne znam ni ja, gospodina Milanovića ili vas skupa, samo malo, a da vi zaboga, ja ne razumijem u čemu je problem? Dakle, evo zaključujem, apsolutno se ne slažem s vama i držim da imam pravo i držim da to ništa nije opasno. Evo, hvala lijepo. … /Upadica: U pravu si./ … Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa, nisam siguran da je jedan ovako tanak prijedlog zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona zaslužio da na ovakav način gubimo vrijeme i da jednostavno nešto što je bilo u nedjelju prebacujemo u subotu. Oko toga na ovakav način pred hrvatskom javnošću vraćamo se u nešto što već imamo. Imamo zakon o tom danu i mislim da je nepotrebno se vraćati tako daleko u prošlost i dijeliti se u ovom Saboru i Fumića i Stepinca koji s ovim zakonom i prijedlogom zakona danas barem nemaju blage veze. No, pohvalio bi također i predsjednika kluba HDZ-a koji je, naravno pročitavši zakon, rekao da je dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost, da se obilježava primjereno, dostojanstveno, odavanjem počasti hrvatskim žrtvama za slobodu i državnu nezavisnost. Pa vjerujem da će sada kada u subotu budemo mogli omogućiti da to bude svečanije nego li je bivalo do sada, jer će se u tom terminu moći okupljati mnogo više svećenika i vjernika. Siguran sam da će se onda kad ih bude toliko puno, spomenuti i svih tih hrvatskim žrtvama za slobodu i državnu nezavisnost, a vjerujem da su tu onda i mnogi antifašisti koji su poginuli ili pobijeni i u Jasenovcu i na drugim zgarištima i stratištima naše lijepe domovine. Hvala.

u raspravi gospodina Bagarića jasno je vidljivo da on podržava Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima, neradnim danima u Republici Hrvatskoj i da subota kojom se obilježava stradanje u Bleiburgu zasigurno je dan koji će biti primjereniji nego do sada nedjelja i da će se stvarno svečanije obilježiti. Isto tako, i ono što je rečeno da Dan hrvatskih branitelja bude i dan pobjede. Dan pobjede domovinske zahvalnosti da bude ujedno i Dan hrvatskih branitelja kako bi se na teritoriju cijele Republike Hrvatske stvarno dostojanstveno obilježio Dan pobjede domovinske zahvalnosti, ali i hrvatskih branitelja. Ono što vidimo u amandmanima da se pokušava staviti da bude to 18.-tog, a to je spomen na žrtve Vukovara, zapravo i nije adekvatan datum i mislimo da nije primjeren datum za obilježavanje i za Dan hrvatskih branitelja. On je za obilježavanje pijeteta prema žrtvama Vukovara, pijeteta prema stradanju i razaranju koji se dogodio u samom Vukovaru. želim još naglasiti da u svakom slučaju je i vrijeme bilo da obilježimo i Dan hrvatskih branitelja. No, moram se vratiti na raspravu o Katoličkoj crkvi. Jasno je rečeno da Katolička crkva i njezina uloga, te klevete i blaćenje na njezin račun da je podržavala i da je bila uključena u ustaški režim, zapravo jasno govori da i sam Alojzije Stepinac, koji je tako proglašavan, da je 19. veljače '43. godine se ogradio od žrtava, od one ljage one ljage u Jasenovcu, da ju je proglasio da je to najveće zlo i nesreća hrvatskog naroda i da se ne mogu dogoditi veće tragedije nego što je bila Jasenovačka. Ali isto tako i Bleiburška u kojoj je Milovan Đilas '79. svjedočio da je iskren i da nisu shvaćali zašto Britanci ove ljude vraćaju, uglavnom su to bili obični seljaci. Oni nisu nikoga ubili. Njihov jedini zločin je bio strah od komunizma. Oni Englezi učiniše nešto sasvim pogrešno kada su ove ljude prebacili preko granice kao što smo i mi pogrešno učinili što smo ih sve poubijali. To je Milovan Đilas svjedočio, pa stoga i jedna i druga žrtva je teška i ona je za sve one koji su kao rodbina, kao prijatelji doživjeli je zapravo nenadoknadiva. Samo jedna ima zločince i kažnjen je za zločin, druga je nema. I stoga treba da bi hrvatski narod živio u miru, blagostanju i slozi i daljnjem napretku treba kazniti i zločince koji su poubijali ispred suda na Bleiburgu. **Šeks, potpredsjedniče. Posve se slažem s kolegom Đakićem, dakle da Dan branitelja se veže svakako uz Dan pobjede jer branitelji su oni koji su donijeli tu pobjedu i zapravo na određeni način je simboliziraju. A isto tako mislim da ova poveznica sa spomenom na žrtve je posve logična da se više veže i uz žrtve Jasenovca i uz žrtve Križnog puta jer zapravo su to sve žrtve nevini ljudi, dakle na određeni način od onih koji su i svih drugih koji su nedužno stradali i nije im suđeno. Prema tome, jedan dan Dan pobjede i Dan branitelja a ovi dani, oni mogu biti svakako vezani uz spomen na žrtve o kojima se ovdje govori i što je predmet ovog zakona. Zahvaljujem. I gospodin zastupnik Damir Kajin replika. **Kajin, Damir (IDS)** Pa razliku od recimo gospodina Denone koji kaže da je ova rasprava gubljenje vremena spominjanjem nekih imena itd. ja se s time ne slažem ali ću morati ponovo spomenuti recimo blaženog Stepinca kako bih uopće mogao polemizirati sa gospodinom Bagarićem. Stepinac kao što je i sam gospodin Bagarić rekao izjavio je jednu krasnu rečenicu o NDH, o Jasenovcu tamo '43. ako ja to dobro citiram "da je Jasenovac najveće zlo koje je počinjeno hrvatskom narodu". Jadan Stepinac je spašavao i Židove. Ja doista žalim što recimo nije proglašen pravednikom među narodima. Ali postavljam si i slijedeće pitanje, zašto ne dani spomendan i jasenovačkoj žrtvi. žrtvi. Zašto na toj relaciji simbola činiti distinkciju između Bleiburga s jedne strane i Jasenovca s druge strane? A ovaj zakon ako ne prepoznaje žrtvu Jasenovca čini tu nesretnu distinkciju i to je onda uvod i ideologizaciju a možda i u sam revizionizam. Nije točno gospodine Bagariću da ja crkvi kao što si rekao lijepim krivnju. Ja je također doživljavam svojom i zato što je doživljavam svojom molim je dođite u Jasenovcu. To će pomoći svima nama, to će pomoći ovim raspravama, to će pomoći tebi, meni, mojim roditeljima ali će najviše pomoći njima samima. I zato ako su dovoljno politički mudri i samosvjesni onda će bez obzira na ove polemike koje su se vodile nedavno u Jasenovcu shvatiti i ovu poruku, učiniti taj "napor" i pokloniti se žrtvi Jasenovca

ali samo jednim segmentom je obrazloženo zašto proširujemo ga na subotu. Dakle, zato što neki koji slave taj dan hoće da bude to i subotom. Dakle, ali nije to isključen spomen na žrtve Jasenovca. I uz Dan borbe protiv antifašizma ja mislim da je to zadovoljeno. Uostalom ako institucija Jasenovca koja je organizirana institucija, dakle tamo postoji, institut ima neki prijedlog u tom smislu ja ga osobno unaprijed podupirem. Prema tome, to uopće ne dolazi u pitanje. Međutim, moramo se ponovno vratiti na ovo što ste sad malo prije postavili kad je u pitanju dolazak biskupa tamo. Pa dajte molim vas, pa bi li vi doveli biskupe i jamčili za njihovu sigurnost ako Fumić nastupa onako kako nastupa između ostaloga. …/Upadica se ne čuje./… Samo malo. Ne sigurnost, nisam mislio tjelesnu sigurnost. Ali zamislite što bi Fumić tek izgovorio da njih vidi tamo. vidi tamo. Ja ne mogu znati što oni misle i što čine. Kako vi znadete da ti ljudi nisu tamo bili? Recimo ja mislim da su bili, da su išli. Uostalom, pa svećenik koji je tamo župnik lokalni pa on predstavlja tog časa Crkvu. Što bi značilo da njegova nazočnost nije potpora Crkve? Pa šta to znači? Hvala lijepo. potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Jasno IDS se zalaže za uvođenje Dana sjećanja na jasenovačke žrtve. Zakon je kratak, tiče se otvoreno ću reći još jedan put Bleiburga. No, ovaj zakon, ono o čemu sam govorio maloprije, nepotrebno baca sol na ranu upravo ovim rečenicama kako se komemoracija održava u Bleiburga, vrijeme kada su svi biskupi i župnici posebice u proljeće i ljeto zbog povećanih obveza redovito zauzeti svake nedjelje u svojim biskupijama i župama vrlo je teško im organizirati hodočašće u Bleiburg i da sada ja ne nabrajam sve dalje. Time se sugerira da se taj blagdan prilagođava interesima i potrebama, afinitetima samo Crkve. Ovdje se doslovce kaže biskupi će na Bleiburg, veliki broj svećenika, vjernika itd. Ali zanimljivo, u Jasenovac neće. Međutim, još gore od ovoga obrazloženja izgovorio je za ovom govornicom predsjednik kluba HDZ-a gospodin Hebrang koje je otprilike rekao da je Bleiburg, citiram doslovce, "spomen na sve žrtve za neovisnost i slobodu". I sada onda ispada da ako netko želi čuti u Jasenovcu misu za svog pokojnika e onda kakva je praksa u Hrvatskoj morati će u Bleiburg. Bleiburg. Ja želim Bagariću tebi još jedan put ponoviti. Ne pristajem na tezu da je Crkva za drugog svjetskog rata bilo dominantno na ustaškoj strani, ne pristajem. Dovoljno je vidjeti svećenike u Istri. Apsolutno odbacujem tezu da je današnja Crkva bastion ustaštva. Ali mi se isto tako svidjela teza fra Petra Jelača kojega možda i ti poznaješ, koji je izjavio da bi on volio da su biskupi i pred Pavelićem pokazali hrabrost koju su pokazali pred Titom. To je i moja teza a volio bih da Crkva ne daje povoda da ju se napada jer se time i mene napada kada recimo misi za jednoga Pavelića i njemu slične. Biskupi će na kraju napraviti što će napraviti, autonomni su, dovoljno zreli. Ali bi bilo dobro da dođu u Jasenovac kao što idu u Beliburg. Jer to bi Crkvi sigurno pomoglo. Točno. Netko će reći, ni Tito nije došao u Jasenovac, pa mu se tamo kliče, ni Tuđman nije išao u Bleiburg, Bleiburg, pa mu se i njemu iz nekih drugih razloga kliče itd. Utoliko ja molim, a to je zapravo bit, predstavnika Sabora, koji će na neki način u naše ime, moje ime, obratiti se tom skupu da se pozove na ustavnu poziciju Republike Hrvatske, koja je nota bene utemeljena u …/Govornik se ne razumije./… da se usudi sve one koji će doći tamo u ustaškim ili s ustaškim obilježjima, iako na svu sreću iz godine, u u godinu ih ima sve manje. I prema njima treba iskazati nultu točku tolerancije. Bilo bi jasno pošteno da utemeljimo dan sjećanja na jasenovačku žrtvu, ali vidim da nećete. Ono što je sigurno jednako tako potrebno izjednačiti borce NOB-a i Domovinskog rata, jer ne može biti za jedne novca u proračunu, a za druge ne, a jasno onaj koji je počinio zločin taj treba odgovarati i razumljivo da svaka nedužna žrtva ma gdje ona stradala, zaslužuje da da bude rehabilitirana, da bude oplakana i da bude kršćanski pokopana, ili već kojoj …/Govornik se ne razumije./… jasno pripada. Tragična je povijest, razumljivo našega naroda, svih građana koji žive tu na tlu Republike Hrvatske ili su živjeli. S jedne strane veličanstvene, slavne, s druge strašna. 63 godine je prošlo od Drugog svjetskog rata, ali mira neće biti u našim dušama dok se pošteno, kao što je to učinio fra Petar Jeleč ne progovori o našoj Ja se slažem, apsolutno valja biti okrenut budućnosti, ali ne treba niti biti okrenut jednom novom revizionizmu, recimo ovakvim obrazloženjima koja smo čuli od predsjednika Kluba Kluba HDZ-a, jer će nas to u konačnici posvađati. I sve u svemu, ja mislim da u svemu tome trebaju imati i povjesničari i Crkva i politika. Ali meni će teško pasti da spomen na sve žrtve pale za nezavisnost i slobodu obilježavamo i ubuduće isključivo u Austriji na Bleiburgu. A ja bih, vidite, volio da to bude negdje drugdje u ovoj zemlji, u jednom Vukovaru, jer nas je taj grad odredio, opredijelio, konačno, da se tako izrazim obranio. na vatru, samo ispravak jednog netočnog navoda, nisam stručnjak za …/Govornik se ne razumije./… pravo. Ali, gospodin Kajin je rekao, ako netko želi čuti misu zadušnica za nekoga koji je žrtva u Jasenovcu da to ne može učiniti, može svatko, svaki vjernik, svaka osoba može doći i dobiti misu sa nakanom. Prema tome, to, nikakva problem nije, ja sam to nedavno učinio za svoje roditelje. **Šeks, Hvala lijepo. Unatoč pomirljivoj raspravi gospodin Kajin neistinama ne želi potpaliti vatru, što smatram potpuno ne primjerenim. Dakle, krivo me je citirao, ja nisam uopće govorio što kome pripada i koja žrtva se gdje obilježava. Ja sam samo citirao zakon koji želimo izmjeniti. A on kaže: "Spomendan, 15. dan, najbliži 15. svibnju je Dan spomena na hrvatske žrtve za slobodu i nezavisnost.". Dakle, kolega Kajin za sve hrvatske žrtve. I uopće nisam precizirao koje, jer za mene je svaka žrtva koja je pala za slobodu Hrvatske jednako vrijedna i žaljenja i obilježavanja i podizanja njenog digniteta na najvišu razinu. A 22. lipanj je dan antifašističke borbe. I njega akceptiramo i on obilježava dio žrtava. Apsolutno im se treba pokloniti i ne smijemo ih zaboraviti. A što se tiče mise, očito da ne idete u Crkvu i da niste vjernik, jer da idete znali bi da postoji u Jasenovcu župa, da postoji župnik i da u Jasenovcu svatko može odslužiti misu i tražiti misu za svoje pokojnike. I treći ispravak gospodin zastupnik Zoran Vinković. Nisu samo određeni povjesničari utvrdili i pošteno govorili o samoj povijesti nego 91. godine kada je došlo do one stvarne pomirbe i djece partizana i ustaša itd.. No ja kažem, opet se čitavo vrijeme se bavimo poviješću ne bavimo se onim, onim što je u ovom dijelu samog zakona potpuno vidljivo. A vidljivo je to, evo kako je rekao kolega Hebrang Bleiburg postaje novi hrvatski oltar domovine. Dakle, a vezano za antifašiste i Dan antifašizma, ja ću samo podsjetiti da je i prvi hrvatski predsjednik bio antifašizam, da je moderna Hrvatska država nastala na temelju na temelju antifašizma, kolega Bagarić, nije nastala na temelju NDH čiji je poglavnik pokupio zlato i pobjegao u Argentinu. Pa i o tome otvoreno pričamo. Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, i dajte zaštite nas koji smo od početka u HDZ-u da nas podučavaju koji je bio naš predsjednik koji njima nikada nije odgovarao, a ovog časa im odgovara nažalost samo izgleda zašto što je mrtav. Ispravljam kolegu, samo malo, nemojte provocirati čovječe. Dakle, ispravljam kolegu Kajina koji je kazao da je ovdje gospodin Hebrang izgovorio neki novi revizionizam. A koji novi revizionizam za Boga? Pa mi se klanjamo istodobno žrtvama svim. ponavljam, evo i sada ponavljam i u svoje osobno ime i u ime ne znam ja, sviju koje ja predstavljam. Svima, svim žrtvama se klanjamo, dakle, bez obzira koje ideologije. Bilo fašističke, ustaške, komunističke, samo što su za nas sve te žrtve jednake. S druge strane, pa ne može onaj koji će ići odavde ispred Sabora, ja ne znam je li to više provokacija ili šta to je spriječiti da između 20 tisuća ljudi dođu četvorica, neznalica ili provokatora ili čega, ili pet njih sa kapama ustaških, za Boga. Druga stvar Bleiburg je na teritoriju druge države, pa neka ih sankcionira austrijska policija. I ja ih pozivam ovog časa neka ih sve pokupi jer i meni to smeta, jer onda neki ljudi to zlouporabljuju i onda sve drugo baca i prikazuju …/Govornik se ne razumije./… I konačno. Pa ja mislim da misu treba govoriti i za Miloševića,

Koju neistinu?/… Pa kolega Bagarić, rekao si lijepo da je meni, da je meni sada predsjednik Tuđman drag zato što je mrtav. Ne, on je meni bio drag i 90.-te i 91. i 99. I poštovao sam predsjednika Tuđmana jer je bio predsjednik Hrvatske države. Ja tražim od vas da se ispričate. .../Upadica: Ispričavam se!/… E, hvala lijepo. A ove druge stvari možemo, možemo u svakom slučaju raspraviti. A ja vas još jednom pozivam da shvatite da ovo nije samo zakon, mijenjanje subote ili nedjelje nego da je uz ovaj moj amandman to i zakon koji, i tu vas pozivam da, da nas i da me podržite i da nas podržite da Uskrs postane blagdan u Republici Hrvatskoj.

mogu sada dostojanstveno biti satisficirane da bi mogla se sva stratišta obilježiti. To nije točno. Ne mogu biti satisficirane sve žrtve i uz pomoć povjesničara i državnih institucija jer ne vrijede pravila za sve ista. Kada se počinje istraga nad žrtvama koje su počinjene u Hrvatskoj od strane komunista zapravo se i iz državnog vrha postavlja pitanje tko to smije partizane ispitivati o njihovim zločinima. Tako da žrtve ne mogu biti spokojne i mirne dok se ne razjasne okolnosti i zločini kojeg je počinjeni.

naravno uvaženi predstavnici klubova, svi koji ste raspravljali zahvaljujem vam u ime Vlade na doprinosu ovoj raspravi. Ja bih se samo željela u ime predlagatelja izjasniti o amandmanima koji su podneseni, a onda će se još kolega Hebrang uključiti u zaključno obraćanje. Amandman je podnio zastupnik Ante Kotromanović koji predlaže da se 18. studenoga proglasi Dan hrvatskih branitelja. Mi taj amandman ne možemo prihvatiti iz razloga što se i kroz raspravu svih zastupnika i zastupnica danas moglo čuti da se podržava da Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede bude također Dan hrvatskih branitelja što je sasvim logično jer svaka vojska slavi svoje pobjede. osim toga tu se obilježava i operacija «Oluja» koja je doista najpoznatija, najveća operacija hrvatske vojske i jedan je od simbola Domovinskog Iako tom operacijom nije oslobođena cijela zemlja «Oluja» se računa kao kraj rata u Hrvatskoj i njome se promijenio strateški odnos snaga u cijeloj regiji, a ono što je najznačajnije za nas da je hrvatska vojska se pokazala kao vojnički nadmoćna sila i da je tu poražen koncept velike Srbije na tlu Hrvatske. Stoga mi kao predlagatelji ostajemo pri svom prijedlogu da 5. kolovoza bude proglašen i Danom hrvatskih branitelja. Potom amandman je podnio i Klub zastupnika IDS-a a vezano uz 22. travanj, Dan sjećanja na jasenovačke žrtve. Mi taj amandman ne možemo prihvatiti. On je ustvari bespotreban iz tog razloga što je zakonom utvrđeno, dakle posebnim Zakonom o spomen-području Jasenovac i izmjenama i dopunama rečenog Zakona koje su obveze i dužnosti savjeta. A među njima je i to da se utvrđuje prijedlog programa spomen obilježavanja na sve žrtve u Jasenovcu. I to je uvijek najbliža nedjelja 22. travnju. A obzirom da je ovdje bilo podosta rasprava koje su možda mogli oni koji nas gledaju i slušaju odvesti sa pravog puta želim još jednom istaknuti da je 15. svibnja aktualnim zakonom Dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost i da se to odnosi kao što je već bilo nekoliko puta rečeno doista na sve žrtve ne samo na bleiburške jedino što se to obilježava u Bleiburgu i mi ovim Izmjenama i dopunama zakona predlažemo da se omogući da to obilježavanje osim nedjelje bude i subota. Dakle subota ili nedjelja. Također amandmane je podnio i Odbor za zakonodavstvo. Oni su više nomotehničke prirode i mi ćemo ih kao predlagatelji prihvatiti. amandman je podnio i zastupnik Zoran Vinković. Kroz njegovu raspravu mogli ste čuti na što se amandman odnosi. U ime predlagatelja mogu reći da ćemo mi amandman prihvatiti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Damir Kajin. Evo o tome govorim svo vrijeme. Ne znam koliko nas, to nije obrazloženje, to je svojevrsni revizionizam. Ako su spomendani u Republici Hrvatskoj

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Štovani kolegice i kolege u ime predlagatelja dakle Kluba HSS-a i HDZ-a zahvaljujem se na podršci ovoj Izmjeni zakona koja je došla iz svih klubova. Mislim da je to kvalitetno i možda još jedanput samo da kažemo mi smo ovdje predložili samo premještanje dana obilježavanja. Ne dana Bleiburga kao što je ovdje bilo rečeno nego Dana žrtava za slobodu i neovisnost Hrvatske. To što se on održava u Bleiburgu je splet tragičnih okolnosti proteklih desetljeća jer ga dugo godina nismo mogli obilježavati nigdje nego u Bleiburgu a ja vjerujem da će se ostvariti prijedlozi nekih kolega koji su ovdje u raspravi sudjelovali pa da ćemo ga moći obilježavati a i obilježavamo ga već u mnogim, na mnogim drugim mjestima. Kao što i Dan antifašizma treba obilježavati u svim mjestima Hrvatske a ne samo u Jasenovcu koji je simbol najvećeg stradanja ali nažalost ne jedinog stradanja za vrijeme fašizma. Znači zahvaljujemo tome što je većina klubova podržala, barem najavila podršku ovim izmjenama i što ćemo na taj način ispraviti ove praktične nedostatke koje je dosadašnji zakon imao. Također zahvaljujem što je većina klubova i većina pojedinaca izrazila podršku i našim prijedlogom kojim obilježavamo i predlažemo obilježavanje dana branitelja što znači da ćemo ga vezati uz veliki Dan pobjede. To je 5. kolovoz, a nećemo ga vezati uz poraze, jer Hrvatska vojska jest pobjednik, Hrvatska je politički, a Hrvatska vojska vojni pobjednik i to treba obilježavati i vezati uz dan branitelja koji su za te pobjede, vojne pobjede najzaslužniji. Ono što smatram evo u ime predlagatelja da jest bilo kvalitetno danas, ne samo rasprava o tekstu prijedloga koji je pred vama u užem smislu, nego ipak jedan konsenzus koji se evo ipak u ovom Saboru sve više očituje, a to je da su sve žrtve zaslužile da ih se izjednači u poštivanju i obilježavanju. I žrtve fašizma i žrtve komunizma, a danas se je to očitovalo možda više nego u svim našim raspravama prethodnih godina za ovom govornicom i na ovome mjestu. Posebice podržavam i zahvaljujem kolegi Hanžeku što je u ime SDP-a također izrekao takvu misao što znači da se u ovom najvećem raskolu koji je u povijesti bio među nama itekako počinjemo približavati, a to je put prema jedinoj istini. Svaka nevina žrtva je jednako žrtva i jednako zaslužuje i da ju se obilježi i da ju se štuje jer je to jedini jamac, jedino jamstvo da nevinih žrtava u buduće više I ne može žrtva fašizma biti veća od žrtve komunizma, jer i jedna i druga žrtva su pale za svoje viđenje slobode Hrvatske koje je bilo obilježeno povijesnim i svjetskim trenutkom. I jedna i druga žrtva su pale bez prava da sasluša dokaze, bez prava da se očituje o tim dokazima i bez prava na suđenje i zato su i jedne i druge žrtve nevine i mislim da ne možemo reći samo pustite vi političari i dajte to povjesničarima. Svatko treba odraditi u obilježavanju žrtava svoje. Mi političari trebamo organizirati datume, zakone, pravila po kojima će se obilježavati, a povjesničari neka argumentirano znanstvenim metodama dokazuju istinu. Ali ponavljam, objektivni povjesničari, a ne politički obilježeni povjesničari, jer onda ćemo se vratiti na početak, a to zaista ovom narodu i građanima ove zemlje ne treba. Još jednom zahvaljujem većini govornika koji su podržali ove zakone i vjerujem da ćemo s ovim zakonima omogućiti ne samo kao što je netko rekao da će svećenici moći nazočiti obilježavanju hrvatskih žrtava za slobodu i neovisnost u Bleiburgu, nego i vjernici. Jer mi se u obrazloženju nismo ograničili samo na svećenike, nego smo rekli jer će se u tom terminu moći okupljati mnogo više svećenika i vjernika. A i svećenici i vjernici imaju pravo obilježiti i jednu i drugu žrtvu, ovisi o tome da li im omogućimo. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Zoran Vinković prvi. Ja ću reći da ovim zakonom samo svi svećenici i vjernici neće moći prisustvovati obilježavanju 15. svibnja, nego će i svi svećenici i vjernici po prvi puta u Hrvatskoj, dakle od 1990. da se ne vraćam u prošlost moći slaviti i Uskrs kao blagdan u Republici Hrvatskoj na čemu i mislim evo da su se možda stvari malo i pokrenule s obzirom da će vjerojatno ovaj zastupnički Dom odnosno Hrvatski sabor to jednoglasno i usvojiti. usvojiti. Isto tako, po prvi put na čemu se evo ja svima zahvaljujem uz Uskrs će i Božić biti posebno naveden kao blagdan u Republici Hrvatskoj. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro, to je bila potvrda stajališta, a ne ispravak netočnog navoda. Ali tko će

Prije svega, u prvom dijelu njegovog izlaganja je bilo riječi o tome su klubovi zastupnika podržali ove prijedloge. Međutim, evo ja sam na žalost zbog tehničkih razloga nisam stigao na ovu raspravu. Drugo, je da mi u Hrvatskoj trebamo obilježavati naše pobjede, ako je tako rečeno. Obilježavamo Bleiburg. Ostajem kod toga bez daljnjeg komentara. Nadalje, rekli su, kao što sam i suglasan, da svaku žrtvu treba cijeniti, svaku žrtvu koja je dakle pala u ime, odnosno zbog djelovanja bilo kakve ideologije – bilo fašističke, bilo komunističke, jasno je da treba obilježiti.

Zaključujem rasprasvu. U 13,00 sati bi pozivam sve zastupnice i zastupnike da glasujemo o ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona jer ga treba usvojiti. Treba ga Predsjednik Republike promulgirati, a subota je vrlo blizu. I u “Narodnim novinama“ da, da svakako. Da, pa bih ja molio sve zastupnike i zastupnike da budu u 13,00 sati da glasujemo o ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona.